Kolegice i kolege nastavljamo sa - Prijedlog migracijske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2015. godine Predlagatelj Predlagatelj akta je Vlada RH. Prijedlog ste primili u pretince. Kod donošenja ovog akta primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije, Odbor za Hrvate izvan RH. Izvješća ste primili na sjednici. Pozdravljam Ranka Ostojića, ministra unutarnjih poslova u ime predlagatelja izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče., štovani kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici. Pred vama je nacrt nove migracijske politike koji se odnosi na razdoblje 2013.-2015. godine. To je prvi dokument kojim se usmjerava nacionalna politika na području migracija. Nakon migracijske politike RH od 2007.-2008. godine. Cilj te migracijske politike bio je da se pitanja migracija pristupa tom problemu sustavno ali učinkovito i usklađeno

Migracijske politike trebale bi omogućiti jednako tako i mjere aktivnosti, zato je planirano 17 mjera aktivnosti koje su se prvenstveno odnosile na izmjene i dogradnju pravnog okvira vezano za područje migracija. Od toga vremena mogu istaknuti da je provedena izmjena zakona o hrvatskom državljanstvu, propisane su obveze odjave hrvatskih državljana prilikom odlaska iz zemlje na razdoblje duže od jedne godine. Usklađen je rad diplomatskih misija, konzularnih ureda MUP i ostalih državnih tijela kod izdavanja viza, usklađenost Zakona o azilu i Zakona o strancima sa EU

najvažnije mjere koje nisu bile u potpunosti provedene ili zbog kojih bi s obzirom na njihove važnosti trebalo iste provoditi u kontinuitetu su izrade cjelovite analize stanja na tržištu rada odnosno odnosno višegodišnje kretanja ponude i potražnje za određenim zanimanjima s prijedlogom odgovarajućih mjera za zadovoljenje potreba za radnom snagom te mjere koje se radi sprječavanja diskriminirajućih postupaka i ponašanja prema doseljenicima u gospodarsko, društvenom i kulturnom životu osigurava pravo na ravnopravan status u odnosu na državljane RH s usmjerenjima prema stjecanju državljanstva. Nakon razdoblja za koje je bila donesena prethodna navedena migracijska politika izvršene su daljnje izmjene zakonodavstva RH odnosile su se na područje migracija i to kroz zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu 2010., Zakon o strancima 2011., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu isto tako 2011. godine. Svrha koja se želi postići predloženom migracijskom politikom jest osigurati da migracijska kretanja u RH budu u korist gospodarskog, socijalnog razvitka, države i društva. Cilj navedene migracijske politike je da sva državna tijela kao i svi ostali sudionici pravovremeno i usklađeno djeluju na pronalaženju …/Govornik se ne razumije./… odgovora na pozitivne i negativne učinke migracijskih kretanja. Ova migracijska politika je opći politički dokument koji obličuje okvir za djelovanje sudionika u provedbi određenih mjera. Mjere koje su predviđene odnose se na sljedeća područja: viznu politiku i u tijeku je rad na daljnjem razvitku hrvatskog viznog informacijskog sustava, migracijska politika u odnosu na viznu politiku ističe kao osnovnu svrhu i krajnji cilj hrvatske vizne politike potpuno usklađenje sa viznom politikom EU, viznu politiku RH provodi se implementacijom pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo RH provođenje i praćenje zacrtanih planova. Oko statusnih pitanja stranaca novelirane su odredbe o reguliranju boravku i radu stranaca. Još je potrebno pristupiti izradi biometrijske osobne iskaznice za strance koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente. Zatim su ugrađene norme kojima se štite prava stranaca na regularnom boravku i u radu ili na radu u RH. Posebna zaštita namijenjena je ugroženim kategorijama osoba koje ne moraju ispunjavati redovne uvjete odobravanja privremenog boravka osim onih koji se odnose na sigurnosni aspekt boravka stranaca. Radi se o žrtvama trgovanja ljudima, napuštenim maloljetnicima koji su ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili pratnje ili su postali žrtvom organiziranog kriminala, strancima kojima su poslodavci nezakonito iste zaposlili i koristili se njihovim radom. Zaštita kroz institut privremenog boravka iz opravdanih razloga humanitarne prirode koja se odobrava osobama koje iz raznih razloga nalaze se u teškom socijalnom statusu proširen je također i krug stranaca kojima se može odobriti stalni boravak iako ne ispunjavaju propisane uvjete za odobrenje stalnog boravaka a to su izbjeglice, osobe koje imaju prebivalište na dan 8.10.1991. godine, odnosno koje su imale prebivalište na dan 8.10.1991. Kod hrvatskog državljanstva izmijenjeni su uvjeti za redovno stjecanje hrvatskog državljanstva naturalizacijom, potrebno je 8 u odnosu na dosadašnjih 5 godina, definiran je pojam pripadnika hrvatskog naroda, a za iseljenike uvedeno generacijsko ograničenje propisivanja 3.stupnja srodstva sa izvornim hrvatskim iseljenikom. Propisan je uvjet provjere poznavanja hrvatskog jezika i pisma, kulture društvenog uređenja, olakšano je stjecanje hrvatskog državljanstva osobama koje su na dan 8.10.1991.godine imali prebivalište u RH i kojima je odobren stalan boravak, a do danas nisu stekle hrvatsko državljanstvo. U području azila pravni okvir je u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom EU. Što se tiče integracijske politike obzirom da se ovaj problem može rješavati jedino međuresornim pristupom pristupom migracijska politika predviđa osnivanje međuresornog tijela koji će sa visokom razinom imenovanjem predstavnika jamčiti odgovarajuće pomake u rješavanju ove problematike, a učinkovitost tog tijela postići će se imenovanjem manjih radnih skupina sastavljenih od stručnjaka koji će djelovati na operativnoj razini. Kod neregularnih migracija, koji će se posebno intenzivirati nakon pristupanja EU. 4 osnovne vrste prekršaja koji čine stranci, a tu su nezakoniti prelazak državne granice, nezakoniti boravak, nezakoniti rad i neposjedovanje putne isprave. I upravo na to stanje neregularne migracije u ovom dijelu Europe izravno su utjecala ratna i poratna događanja u Srednjoj Aziji, Iraku i Afganistanu te konflikti u državama Sjeverne Afrike, Libije, Tunisa i Egipta. Također je razlog velikog porasta neregularnih migracija treba potražiti u problemima sa kojima se suočavaju sustavi upravljanja migracijama u Turskoj i Grčkoj. Kod hrvatskog iseljeništva sukladno procjenama Ministarstva vanjskih i europskih poslova u iseljeništvu živi oko 3 milijuna Hrvata. Rasprostranjeno hrvatsko iseljeništvo zbog toga je veliko bogatstvo i svojevrsni prirodni rezervoar osoba koja su zainteresirane za mogući povratak. Zadaća ove migracijske politike maksimalno olakšati povratak svim zainteresiranim hrvatskim iseljenicima. Potrebno je također naglasiti da donošenjem migracijske politike jedan od 10 obaveza koje RH mora ispuniti do kraja procesa monitoringa EU zbog zbog toga je ovaj tekst bio dostavljen na mišljenje Europskoj komisiji i u tekstu dokumenta isti je usuglašen sa primjedbama EU. Ja bih također iskoristio u ovom uvodnom dijelu i priliku da naravno slušajući šta je bilo i na odborima i šta su saborski zastupnici i tamo istakli kao određena pitanja, pitanje da je trebalo obuhvatiti pitanje žena žrtava trefikinga mišljenja samo kako pitanje žrtava žena trefikinga općenito posebno je razrađeno u strateškom dokumentu koji se bavi isključivo trgovanjem ljudima pa onda nije potrebno dupliciranje ponovno u ovom dokumentu koji se bavi prvenstveno migracijskim pitanjima. Moram reći da Hrvatska ima i Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanjem ljudima kao i svoj operativni tim, a radi provedbe Nacionalnog plana za suzbijanja trgovanja ljudima isti je donesen na razdoblje od 2012.do 2015.godine. Oko pitanja kako će migracijska politika se odraziti na dnevne migrante kako na one prema zemljama EU, konkretno Italije tako i na one koji žive u zemljama izvan EU, BiH i druge zemlje u okruženju. Moram reći da dnevne migracije su prvenstveno gospodarsko pitanje obzirom na svoj svakodnevni karakter osoba koje u drugu državu odlaze radi rada ili obrađivanja svoga zemljišta te se nakon toga vraćaju u državu podrijetla. Naime te vrste migracija ne možemo riješiti kroz samu migracijsku strategiju. Ono što je važno ali smo naveli dvije mjere koje su apsolutno vezane uz ovo, a to je u točki 2.točka 2.točka 3.ažuriranje analize stanja na tržištu rada sa prijedlogom odgovarajućih mjera za zadovoljivim potrebama za radom snagom. Ta mjera će se provoditi kontinuirano. I 2., 4. Izrada prijedloga godišnje kvote za zapošljavanje stranaca te potencijala zapošljavanja Hrvata izvan RH. Dakle Dakle navedenim mjerama sukladno potrebama odredit će se kvote zapošljavanja stranaca pa se tim putem u slučaju potrebe može urediti zapošljavanje dnevnih migranata. Oko pitanja promjene u viznom režimo posebno u odnosu na državljane Ruske Federacije i Turske tu moram istaći da poglavlje 1.vizna politika migracijske politike obuhvaćaju pripreme za potpuno usklađivanje hrvatskog viznog sustava s onim u EU što obuhvaća i uvođenje viza za državljane Turske i Ruska Federacije. Hrvatska planira od 1.travnja 2013.godine uvesti vizni režim za državljane Turske. Vezano za Rusku Federaciju 2.3.2010.u Moskvi je potpisan sporazum između Vlade RH i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana RH i državljana Ruske hrvatski vizni sustav u odnosu na državljane Ruske Federacije izjednačiti sa viznim sustavom EU. U tijeku su tehničke pripreme za uvođenje viznog režima, osiguranje prostora službenika i Oko promjena odnosno ispitivanje učinka i potrebama za izmjenama članka 11.i 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu. U tom zakonu je propisano stjecanje hrvatskog državljanstva pri rođenjem pripadnika hrvatskog naroda koji žive u inozemstvu, a člankom 11.stjecanje hrvatskog državljanstva iseljenika, njegovih potomaka i bračnih drugova. Može se procijeniti da po toj pravnoj osnovi više od 800 tisuća osoba steklo hrvatsko državljanstvo. Glavnina osoba pripadnika hrvatskog naroda izvan RH već je stekla hrvatsko državljanstvo tijekom devedesetih Kako se RH bliži ulasku u EU sa zahtjevima se javlja sve veći broj osoba čija pripadnost hrvatskom narodu upitna. Kroz zakonsku primjeni uočeni su brojni slučajevi zlouporaba prava i nezakonitog postupanja stranih državljana od krivotvorenja isprava, lažnog predstavljanja nacionalnog izjašnjavanja u svrhu stjecanja hrvatskog državljanstva pod povoljnim uvjetima i olakšavanja pristupa drugim pravima. Potrebno je naglasiti da se temeljem … pravne osnove hrvatsko državljanstvo stječe uz izuzetno povoljne uvjete bez traženja otpusta iz dosadašnjeg državljanstva ili postavljanja uvjeta življenja u RH. Postavlja Postavlja se pitanje stvarne povezanosti osoba koje stječu hrvatskog državljanstvo temeljem ove pravne osnove. Imajući u vidu da se radi o osobama koje imaju dvojno državljanstvo te pitanje željnog učinka ovih normi na zaštitu hrvatskog naroda u inozemstvu i na planirani povratak iseljenika u Republiku Hrvatsku. Stoga se emigracijskom politikom planira izvršiti analiza učinka ovih odredbi Zakona o hrvatskom državljanstvu koliko osoba je točno steklo hrvatsko državljanstvo, kakva je njihova povezanost sa Republikom Hrvatskom, jesu li postignuti željeni učinci tih odredbi, analizirati europsko zakonodavstvo sa sličnom pravnom tradicijom koja pruža mogućnost privilegiranog stjecanja državljanstva ili pripadnici vlastitog naroda ili iseljenici. Što se tiče naziva dokumenta za kraj zašto se zove migracijska politika, da je navodno Europska komisija tražila strategiju. U postupku izrade ovog dokumenta moram reći da je u Europsku komisiju upućeno mišljenje na sam tekst prijedloga migracijske politike nisu imali primjedbi na naziv dokumenata, a ovdje je vrlo praktično rečeno radi se o trogodišnjem razdoblju, a strategije bi obuhvaćale duži vremenski period. Evo toliko. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Imamo i jednu repliku na vaše izlaganje. Dinko Burić, izvolite kolega Burić. zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre, ovom prijedlogu zakona nema se što previše zamjeriti. Dakle, to je nešto što ovom prijedlogu dakle migracijske politike to je nešto što je dobro. I na petoj stranici je napisana jedna rečenica u kojoj se posebno naglašava da je jedan od najvećih problema problem integracije stranaca u hrvatsko društvo. Međutim, ono što bi trebalo u ovom prijedlogu migracijske politike ne izbjeći, nego također naglasiti to je činjenica da postoji ne samo imigracija nego i emigracija. Vi ste samo dijelom napomenuli to. Ja moram reći da smo zabrinuti zbog toga što se s jedne strane stvara kako ste vi naveli ovdje politički okvir za useljavanje i integraciju stranaca u hrvatsko društvo. Ali razlogom naše zabrinutosti je to što i politika ove Vlade stvara ekonomski okvir za iseljavanje i bojimo se dezintegracije hrvatskog društva s obzirom na sve veći broj hrvatskih građana, a osobito mladih koji su pritisnuti teretom svekolike gospodarske krize prisiljeni napuštati, dakle emigrirati izvan Hrvatske. I točno je da naša emigracija može biti i jest bogatstvo Hrvatske. Ali sve veći broj onih koji povećavaju broj Hrvata izvan Hrvatske zato što su prisiljeni emigrirati nije razlogom za zadovoljstvo, nego za zabrinutost. Prema tome, mislim da je trebalo više pažnje u ovom dokumentu, dakle prijedlogu migracijske politike obratiti i ovoj drugoj strani jer je to dvostrani proces. **Batinić, Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Hvala. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HNS-a raspravljat će Sonja König i Ivica Mandić. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovani ministre. Tisuće i tisuće putnika na putu prema New Yorku, tisuće i tisuće putnika među kojima su bili i naši Hrvati, na putu za emigracijski ured, na putu za emigracijsku postaju Ellis Island u njujorškoj luci vidjeli su naravno kip slobode kao simbol koji je možda označavao njihov novi život. Na njegovom postolju mogli su pročitati sljedeće stihove: "Dajte mi vaše umorne i siromašne, vaše potlačene mase koji žude da slobodno dišu, pošaljite mi te beskućnike i stradalnike." Autorica tih stihova inače poznata pjesnikinja Emma Lazarus nije napisala pošaljite mi svoje profesorice biologije i kemije, pošaljite mi svoje doktore znanosti po mogućnosti do 30 godina i bijele boje kože, nije napisala pošaljite mi sretne i uspješne. I zato se ova pjesma u cijelom svijetu nekako percipira kao himna humanosti. A Amerika na čijim ulaznim vratima su ti stihovi napisani i isklesani smatra se zemljom koja je od emigranata najviše profitirala u svakom pogledu. Ljudi kao što znamo migriraju iz različitih razloga – gospodarskih, političkih, socijalnih, pa čak i onih ljubavnih. A ako bi neka zemlja i nečiji građani trebala razumjeti i prihvaćati one koji žele pronaći sreću i uspjeh negdje drugdje ili one koji su zbog progona ili zbog neke nesreće prisiljeni živjeti izvan svoje domovine onda je to Hrvatska. Jer mi imamo ta oba iskustva. Dakle, na žalost iskustvo ljudi koji su svoje domove napuštali spašavajući zapravo živu glavu, ali i iskustva ljudi koji su išli na što apsolutno imaju pravo i trebaju imati pravo u Njemačku, u Argentinu, Čile, Australiju, tko tko zna gdje sve ne da bi zaradili više, prehranili svoju obitelj ili jednostavno pronašli bolji život za sebe. I cijela europska ideja slobode kretanja ljudi polazi od tog prava, ali sve je to povezano i sa kvalitetom funkcioniranja neke države. Teško da će onaj koji je prisiljen napustiti svoju zemlju otići u neku u kojem mu prijeti lošija situacija nego ono u kojoj živi. Ona ili onaj koji želi zaraditi više ići će u onu zemlju u kojoj za to naravno ima i veće šanse. Desetljećima smo o temi migracija raspravljali iz kuta onih koji iz naše zemlje iz različitih razloga odlaze. No, došlo je vrijeme i u tome možda malo i kasnimo da mi kao zemlja o sebi počnemo razmišljati u jednom drugom kontekstu i vidimo sebe u jednom drugom kontekstu kao zemlju u koju ljudi dolaze jer vjeruju da će u njoj i bolje živjeti. To je pitanje o kojem moramo voditi računa iz pozicije demografskih trendova, iz pozicije razvojne politike. Trenutno nitijedna europska zemlja nema fertilitet kojim bi se osigurala jednostavna reprodukcija stanovništva. Ako se u obzir uzmu procesi demografskog starenja i usporenog ekonomskog rasta priljev migranata pokazao se nečim i načinom zapravo usporavanja tih navedenih trendova. Rezultati demografskih projekcija i u Hrvatskoj nažalost pokazuju da će se u sljedećih 30 godina nastaviti depopulacija stanovništva Hrvatske i utjecaj migracija može biti važan za buduće demografske procese. One ne mogu značajno i u kratkom roku utjecati na smjer demografskih procesa niti riješiti demografsku sliku, ali mogu djelomično ublažiti već postojeće negativne trendove. Želimo li dobro sebi, veće blagostanje i brži društveni razvoj trebamo stvoriti uvjete u kojima će i stranci željeti doći k nama. To znači da moramo uz socijalnu i stambenu politiku aktivno nastojati stvoriti i multikulturalno ozračje. To bi nas učinilo po našem mišljenju u HNS-u ekonomski i kulturno bogatijima. Ako to nismo sposobni ili to ne želimo učiniti onda sami sebi blokiramo društveni razvoj. Jer ukoliko ne budemo uspješni kao zemlja onda će nas i emigracija zaobilaziti. Ali ako budemo uspješni, a to je naš cilj, ako budemo uspješni ekonomski a i sa stajališta funkcioniranja institucija, sa stanovišta ljudskih prava, sa stanovišta kvalitete života onda ćemo postati zanimljivi i ljudima koji koji traže posao ili traže spas od neke vrste opasnosti koja im prijeti u zemljama otkuda dolaze. Dodatno na pitanje useljavanja utječe i situacija u našem širem susjedstvu kao što znamo, naš geostrateški položaj i činjenica, kao što je već rekao ministar, da uskoro postajemo članica EU koja će sigurna sam pozitivnim ocijeniti ovo monitoring razdoblje čiji je dio i ova migracijska politika. Sama područja koja ta migracijska politika pokriva govore sama nešto o sebi, a to su mislim da ministar nije baš sve spomenuo pa ću ja ako nemate ništa protiv, vizna politika, statusna pitanja stranaca, hrvatsko državljanstvo, prihvatilište za tražitelje azila, integracijska politika, neregularne migracije i hrvatsko iseljeništvo. Ova područja u svojem većem dijelu reguliraju formalno-pravne procedure za različite kategorije ljudi koji se useljavaju i dolaze u Hrvatsku na stalno ili privremeno, a ako je išta u skladu s europskim pravilima onda je to vizni režim. Jer u nekim slučajevima u kojima je Hrvatska dosada imala ukidanje viza za nečlanice EU to više nije moguće, to sada više neće biti moguće. To je zapravo zanimljiva situacija, s jedne strane od nas se traži zaštita ljudskih prava, a s druge stroža imigracijska politika. Tim svojevrsnim liberalnim paradoksom se sad zapravo i bave različiti liberalni teoretičari diljem svijeta, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Dakle, mi harmonizirajući svoju situaciju s europskom s jedne strane naravno težimo višim demokratskim standardima i većoj zaštiti ljudskih prava a istovremeno uvodimo strožu politiku imigracije, strožu kontrolu nad tražiteljima azila unutar Hrvatske. A što se tiče azila u Hrvatskoj do 2010. godine zapravo imamo malen broj tražitelja azila, negdje se kretao između 100 i 200 tražitelja azila godišnje, ali u zadnje dvije godine bilježi se za Hrvatsku značajan porast. Primjerice u 2012. bilježimo nešto više od 1100 tražitelja azila, a u 2011. taj je broj bio negdje oko 800. Naravno, ako taj broj usporedimo sa starim članicama EU onda je taj broj vrlo skroman, međutim za Hrvatsku to povećanje od nekoliko stotina postaje vrlo, vrlo značajno. Što se tiče broja odobrenih zaštita nakon 2006. kada je zapravo prvi azil u Hrvatskoj odobren jednoj mladoj ženi iz Sudana zbog prijetnje genitalnih sakaćenja do kraja 2012. govorimo zapravo o nekakvih 100-njak odobrenih azilnih zaštita. Većina tražitelja azila do 2010. godine bila je iz zemalja regije, dakle Kosova, Srbije, BiH i slično, a u zadnjih tri godine taj se trend mijenja i sve je više tražitelja azila porijeklom iz Afganistana, Sudana zemalja Magreba. Dakle, i demografska slika tražitelja azila se mijenja. Ali se prema izvješću onih koji se azilom bave ne mijenja stav onih koji s azilantima dolaze u neposredan kontakt. Kažu da je na terenu prisutno neprepoznavanje i neprihvaćanje namjere za traženjem azila da ima službenika koji a priori imaju negativne stavove prema strancima i ne čuju, ne žele ih čuti, a ključni su za ograničavanje ili odobravanje pristupa. Oni po našem mišljenju, a i drugi uključeni u te procese trebaju odgovarajuće edukacije, trebaju proći a to i ova migracijska politika i predviđa dodatnu obuku jer ksenofobija i rasizam u našem društvu nažalost postoje. A za njihovo sprječavanje nije dovoljno samo uspostaviti represivni zakonski okvir već je potrebno provoditi i proaktivnu politiku putem medija, putem javnih kampanja a i putem nas političarki i političara. Jer harmonizirati zakone, uskladiti statistike, uspostaviti institucije nije lako ali je ipak lakši dio posla, barem po nama. Ono što je zahtjevniji dio posla i za hrvatsko društvo izazov je pripremiti i otvoriti društvo da u nekim novim okolnostima živi cijeneći različitosti, da ih iskoristi kao pozitivnu priliku za otvaranje društva koja onda znači ugodniji i pristojniji život za sve, a ne kao prijetnju da se zatvori. Temelj migracijske politike po nama u HNS-u treba biti poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, a glavni cilj integracija onih koji s nama žele dijeliti sudbinu naše zemlje. Čini nam se da ovom predloženom migracijskom politikom i uključenjem svih to možemo postići i zato ćemo prijedlog podržati, a dodatno će ga obrazložiti i moj prijatelj i kolega cijenjeni zastupnik gospodin Ivica Mandić.

prijedlog migracijske politike Republike Hrvatske za 2013.-2015. godinu. Rekao bih da je ovo itekako važna politika iako je za kratko vrijeme, ali smatram da u ovim Hrvatska treba pokazati jasnu namjeru, što smjera i kakvu migracijsku politiku i po kojim standardima. Ono što je također bitno kod ovoga reći je da kod ove migracijske politike da se ona prije svega mora provoditi po načelima slobode kretanja, solidarnosti i humanosti. Ono što bi posebno htio naglasiti je pitanja demografskog stanja u RH iz kojih razloga je i migracijska politika od izuzetne važnosti za opstojnost i za budućnost Hrvatske Hrvatske države. Podaci koji govore o zadnjem popisu stanovništva RH za 2011. godinu govori da je negativan trend broja stanovništva, da imamo nastavljeni trend pada broja stanovnika, da je on za 2011. godinu iznosio minus 9 822 stanovnika RH manje, a to ako gledamo u zadnjih 10 godina on se kreće od 12, 13, uglavnom on još uvijek je u strahovitom padu i da je to jedan trend koji nije dobar. Uz ovaj trend gdje su u RH 2011. godine živo rođene djece iznosio je 411 970, da je broj umrlih 51 019, znači da imamo negativni prirodni priraštaj od -9822. Ono što je također zabrinjavajuće da uz ove podatke koji su vezani za broj, za broj stanovnika koji se iz godine u godinu smanjuje da je imigracijski saldo u RH također negativan. Da je on za 2011. godinu iznosio 4165 ljudi je više se iselilo se iz Hrvatske nego koji su se uselili u Hrvatsku. To opet ako gledamo po pitanju razvijenosti regija da iz onih nerazvijenih prostora da je najveći broj u Sisačko-moslavačkoj županija preko tisuću, Vukovarsko-srijemska 461, Šibensko-kninska 770. Uglavnom to su sve podaci koji govore na jedno upozorenje i da ova politika koju, koje donosimo smjernicu sada nam mora biti putokaz da olakšamo maksimalno uvjete povratka hrvatskog iseljeništva jer to će dati jednu garanciju za opstojnost. Kažem u vremenu kad RH ima preko 372 000 nezaposlenih. To je taj faktor koji dalje ukazuje na ove trendove koji će sigurno i pred nama biti i dalje će biti negativni. Ono što također zabrinjava i što je temelj ove migracijske politike, moramo znati da prosječni stanovnik RH ima 41 godinu i 7 mjeseci što je također upozoravajuće jer to govori da RH kao većina europskih zemalja iz godine u godinu sve više stari i znači sve manje aktivnog stanovništava koji bi trebali omogućavat onu socijalu i zaštitu onih ljudi koji odlaze u mirovinu. Također, jedan vrlo indikativan podatak koji se veže za broj članova po obitelji, 2001. godine u RH živjelo je po obitelji 3 člana, a 2011. 2, 79. Svi ovi podaci govore da RH, ovo vrijeme koje je pred njom da ovi demografski pokazatelji itekako upućuju da migracijske politike ili migracijska politika ne za ovo kratko razdoblje već i za ovo duže razdoblje treba biti maksimalno olakšana uz poštivanje svih onih standarda koje je navela kolegica Sonja u svom izlaganju. Ono što bi također rekli da, rekao i kako klub i podržali ovo izvješće, bih rekao da je migracijska politika usklađena s pravnim uređenjem i pravnom stečevinom EU i gdje, koje imaju ishodište u 22 pravna akta EU. Hvala vam. Prije nego krenemo na replike, kolega Buriću na izlaganje kluba imate mogućnost samo na jednu repliku neovisno o tome koliko je kolega raspravljao u ime kluba. Pa evo, imamo prvu repliku na, kolega Đurović. Izvolite. htio ukazati, vi ste postavili jednu dobru, po mom mišljenju dobru dijagnozu stanja. A htio sam zapravo ukazati na jasnu razdjelnicu između politike koju vi predstavljate i politiku u koju mi vjerujemo, o načinima o načinima rješavanja tog problema. Međutim, onda je zastupnik Mandić u svom izlaganju zapravo iznio jednu drugu politiku koja je meni puno bliže, sad ne znam točno koja je vaša zapravo politika. Da li je vaša politika otvaranje granica ili je vaša politika pozivanje Hrvata da se vrate u Hrvatsku? Jer vi ste iznijeli dvije prilično oprečne pa sam se ja zapravo htio na vaše izlaganje više referirat, a da je to jedna jasna razdjelnica zapravo između naših svjetonazora i političkih ideja. Dakle, vi ste iznijeli tezu da se problem demografske Hrvatske koji je jasan rješava na način kako je i vaš predsjednik, bivše vaše stranke govorio da se zapravo ide na uvoz ljudi iz nekih drugih država u RH u sljedećim godinama, odnosno na dovođenje ljudi iz drugih država. Mi vjerujemo, i naš je politički stav i vjerujemo da Hrvatski narod ima resurse i da zapravo RH treba stvarati uvjete za povratak Hrvata iz iseljeništva i iz drugih država pa i njihovih potomaka, to je onda vaš kolega Mandić govorio, sad ne znam koji je vaš stav. još jednu stvar, kad ste govorili o ksenofobiji i rasizmu, o tome kako su to pojave koje su vrlo prisutne u hrvatskom društvu. Ja mislim da su to ekscesne pojave koje su ti tamo dogode u hrvatskom društvu kao što se dogode u svakom dali da ni ksenofobija ni rasizam nisu dio hrvatskog društva i da se samo događaju kao marginalne ekscesne pojave kao što se dogode i u Njemačkoj i u SAD ali da mi bilo kakvih organiziranih oblika pojave ksenofobije i rasizma u Hrvatskoj nema i da ne trebamo sami sebi još dodano govoriti ono čega nema u Hrvatskoj. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Na repliku će odgovoriti kolega Mandić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Đurović pa između izlaganja kolegice Sonje i moga nema razlike. Ona je govorila prije svega o useljavanju stranca i po kojim pravilima. znači poštivanje sloboda, svih ljudskih prava, humanosti i tu ja govorim. Ja sam govorio o drugom segmentu zašto je migracijska politika potrebna i zašto ju moramo donijeti, upravo zbog ovog stanja u kojem jesmo kao društvo. Ne vidim zašto bi pravili razliku između naših predaka koji su početkom 19.stoljeća odlazili ili početkom 20.stoljeća odlazili u Ameriku i na druge prekomorske zemlje. to je bila u biti čista ekonomska ili socijalna migracija za boljim životom. Isto omogućimo da ljudi koji ne odlaze iz svojih država ne odlaze iz nekog velikog dobra, znači oni isto idu prema boljem životu. Ali također se ja sa kolegicom u potpunosti slažem da svi ti ljudi koji dolaze u RH poštivanju hrvatske zakone da imaju ljudska prava, ljudske slobode i prema njima da postupamo prema humano. Prema tome, mislim da je rasprava koju je vodila kolegica Sonja i moja rasprava u nijednom trenutku ne dolaze u koliziju nijedna drugu ne isključuju. Ja sam posebno obradio segment ovaj koji govori o demografskom stanju RH da RH ima preko 3 milijuna iseljenih Hrvata koji se mogu vratiti ali sam isto rekao da imamo u ovom trenutku 372 tisuće ljudi kojima prijeti mogućnost odlaska prijeko. Znači da politikama koje trebaju biti u RH treba omogućiti ljudima da ovi koji su već naši da ostanu, a ove trendove koje imamo demografske to ne možemo promijeniti ni ova Vlada ni iduća vlada, to mora biti zajednički posao svih vlada RH da ovaj trend starenja i trend gubitka stanovništva RH prekinu. Hvala. I sljedeća replika Dinko Burić. Izvolite kolega Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice i poštovani kolega obadvoma, dakle nije sporno da treba stvarati uvjete boljeg života u Hrvatskoj za strance, ali je sporno da se stvaraju takvi uvjeti života da Hrvati i hrvatski građani kao domicilno stanovništvo moraju odlaziti iz Hrvatske. Mi pričamo o migracijskoj politici koja podrazumijeva i imigraciju i emigraciju, a stvaranost je nismo mi Hravtsku državu samostalnu i neovisnu prije 23 godine stvarali da bi ona bila poželjna samo za strance, a nepoželjna za Hrvate. A nažalost danas imamo situaciju da imamo vlast koja se ponaša kao Emigracijski ured za Hrvate, a kao Imigracijski ured za strance. I nismo protiv toga da u Hrvatsku dolaze stranci, neka dolaze, ali smo protiv toga da se hrvatski građani osobito mladost hrvatska iseljava pod pritiskom ekonomske krize za koju je kriva vladajuća struktura. demografska politika koja se ovdje pokušava nametnut pod migracijskom politikom to je skretanje s teme ali i gore od skretanja s teme. Ako mislite mislite da je rješenje za Hrvatsku demografske politike negativne slike, depopulacije to da Hrvate zamijenimo strancima onda jao si ga nama. Nije Hrvatska država stvarana zato da bismo hrvatsku mladost koja je na tisuće i tisuće … izginulo u ratu. Sada još one ostale da natjerali da odu, a njih ćemo zamijeniti ljudima koji će na broju popraviti demografsku sliku Hrvatske. Demografsku sliku Hrvatske se poboljšava aktivnim mjerama pronatalitetne politike, stimuliranjem … /Upadica: Hvala kolega Burić./ … broja rađanja, naknada porodiljnih itd. a ne time da jedni iseljavaju a druge ćemo useliti. **Batinić, Milorad kolega Burić vi možete pričati što god želite, ja sam u raspravi se dotakao konkretnih podataka i ne mislim da sam skrenuo sa teme kao u direktnoj vezi. A o tome kakav je odnos nas kao stranke prema mladim mladim ljudima i što želimo omogućiti svakom stanovniku na ovom svijetu da ima slobodu kretanje i slobodu odabira svoga i radnog mjesta i svog mjesta života, ja ne želim donositi ili biti sudionik zakona da bilo kojem našem građaninu po nekakvoj sili određujemo da ne može ići. To je tako neminovno da mi dolazimo u jednu veliku zajednicu europskih naroda, da će jedan veći broj kvalitetnih ljudi otići tamo gdje će zaraditi više. To ne znači da će ti ljudi biti manje građani RH. oni odlaze prema tržištu rada gdje u ovom migracijskoj politici se govori upravo o slobodi kretanja, sloboda odabira zanimanja. Da li sam ja s takvom odlukom zadovoljan? Nisam tavom odlukom zadovoljan ali bi bilo suprotno stavovima politike koju zagovara naša stranka da bilo kojem čovjeku braniš umjesto da mu to ne dozvoliš. Isto tako želimo da i oni ljudi koji dolaze u RH se isto osjećaju kao građani RH uz poštivanje svih mogućih zakona, jednakopravni i s pravom slobodom na odabir svoga posla i ako ima mjesta. Prema tome ne mislim da sam u bilo kojem trenutku izgubio nit migracijske politike 2013.-2015.i dalje ali sam ukazao na one stvari koje su bitne za budućnost Republike Hrvatske i da hrvatske Vlade prave takve politike i prave takve uvjete da mladi visoko obrazovani ljudi ostaju u Republici Hrvatskoj. Hvala. U ime kluba SDSS-a Dragan Crnogorac. Izvolite kolega.

ja bih rekao da kao što stoji ovdje u jednom delu da je ovaj po prvi put dokument koliko sam razumio usvojen 2007. i da je on imao za cilj da definiše da Republika Hrvatska vodi aktivnu migracijsku politiku temeljenu na načelima slobode kretanja, solidarnosti, humanosti, a pri tome skrbeći istovremeno o gospodarskom, društvenom, kulturnom i razvitku ukupne zajednice. Čuli smo između ostalog da je ovo jedna od stvari koja nam je neophodna na putu ka članstvu u EU. No međutim, ja bih isto tako rekao da se ona nalazi možda u drugim redovima i u programu ove Vlade za mandat 2011.-2015. godina pod poglavljem Ljudska prava i građanske slobode. I tu se kaže da je za ovu svrhu tada bilo planirano 17 mera i aktivnosti koje su se prvenstveno odnosile na izmenu i dogradnju pravnog okvira vezanog za područje migracije. No međutim iz ovoga dokumenta koji je ispred nas ja ću ponoviti, a u ime kluba nismo mogli, a i celo ovo vreme smo se borili za jednu veliku grupu ljudi, hrvatskih državljana koji još na žalost, to moramo da konstatiramo, se nisu vratili, koji su u procesu povratka dakle prognanici i izbeglice. I ja bih evo predložio na samom svom uvodu dakle da se ovaj dokument dopuni, dakle sa ovom odredbom, dakle da se ima u vidu

koja je provedena jeste i olakšano stecanje hrvatskog državljanstva osobama koje su na dan 8. listopada '91. godine imale prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima je odobren stalni boravak a do danas nisu stekle hrvatsko državljanstvo. Na žalost imamo puno, previše slučajeva. Dakle, da tako kažem hrvatski državljani odnosno oni ljudi koji su rođeni u Republici Hrvatskoj danas nisu još uvijek ostvarili pravo da dobiju rešenje o hrvatskom državljanstvu. I procenjujem da tu ima negdje oko 3 hiljade takvih ljudi. Naime, tu je sporno bilo pitanje vezano za, rođenje roditelja, dakle prethodno da tako kažem mislim da je ministarstvo imalo više upita po ovoj temi. Ali ovo pitanje nije dobro i dovoljno razrađeno o ovim izmenom i dopunom ovoga Zakona i ne pruža pravnu sigurnost dakle ljudima koji su rođeni u Republici Hrvatskoj i traže ovo svoje pravo. Čak štoviše imamo i slučajeva mlađih osoba, dakle koji su u tom kontekstu i u ovom vremenu izgubili izgubili pravo na hrvatsko državljanstvo. Nedavno nam je tu svima na klupe došlo jedno zastupničko pitanje jedne naše koleginice za jednu osobu koja je rođena '84. godine ako niste mogli da primetite, a ministarstvo evo da tako kažem odgovorilo da nisu dakle u mogućnosti da pozitivno odgovore ovoj osobi, iako je ta osoba rođena u Republici Hrvatskoj, tako kažem nije maltene možda osoba je i napuštala Republiku Hrvatsku, završila je osnovnu školu, srednju školu, odslužila je onaj civilni vojni rok ako se još uvek sećamo tog civilnog vojnog roka, stupila u brak sa drugom osobom, dobila dijete i prilikom upisa djeteta de facto vidjela da nema pravo odnosno oduzeto je državljanstvo hrvatsko. Puno ima takvih predmeta ljudi koji su u Republici Hrvatskoj. Oni se na žalost upućuju poslije na postupak da se prijave kao stranci, odnosno trajno nastanjen stranac. No međutim, procedure su jako velike, bolne, gotovo nemoguće za mladu porodicu koja danas ima jako tešku priliku negdje da se zaposli mlade ljude jer se tu trebaju plaćati i neki određeni troškovi socijalne i zdravstvene zaštite itd. No međutim, ima ljudi koji su otišli. Dakle, koji su izbjegli iz Republike Hrvatske, koji se nalaze u drugim, van granica Republike Hrvatske i onaj dio Zakona o prebivalištu gdje su isto tako upozoravali da da nije dobar, da nije dobro rešenje i da je trebalo involvirati i ovaj proces kao što i ja sad ovdje tražim da se ova stvar involvira u ove dokumente. Dakle, trebalo je involvirati jedno vreme kada će taj proces da se završi. Taj proces kao što sam rekao na početku još uvek nije završen a mnogi ga zaboravljamo. Mnogi u stvari zaboravljamo da taj proces nije završen, na žalost. Imali smo slučajeva da recimo Uredi državne uprave izdaju domovnice osobama i kada osobe dođu u policijske uprave, dakle onaj šalter sale za upravne poslove i kada podnesu zahtjev dakle za izdavanje osobne iskaznice tada im ti službenici i ministarstvo ustvari saopćavaju da to nisu ispravne domovnice i da nemaju pravo na hrvatsko državljanstvo. E sad, mi smo više puta ukazivali na taj problem zato što Ministarstvo državne uprave i Ured državne uprave dakle vode automatsku obradu podataka i u tim automatskim obradama podataka ovi ljudi dakle vode se kao hrvatski državljani. Ministarstvo unutarnjih poslova ih nema u svojoj evidenciji, no međutim ono što je nas više tu bolilo što se poslije toga tu više ništa ne dešava. Dakle, ni službenici Ministarstva unutarnjih poslova po službenoj dužnosti ne podnose prijavu protiv službenika Ministarstva državne uprave, odnosno Ureda državne uprave i matičnih ureda. Dakle, ako je netko izdao takve dokumente, dakle radi se o nesavjesnom radu. Ali ih je vjerojatno izdao na osnovu određenih dokumenata i činjenica koje stoje u knjigama koje vode Ministarstvo državne uprave odnosno matični uredi. To je nešto što se treba uskladiti, to je nešto što se treba involvirati u zakone između ostalog i u ove mjere, treba olakšati dakle onim ljudima koji su rođeni u RH, a možda eventualno nisu znali ili su u međuvremenu svojim izbivanjem van mjesta boravka nisu znali da se trebaju prijaviti da ih se treba upozoriti, a ne odmah po kratkom postupku oduzeti državljanstvo. Nažalost, toga je u ovom vremenu iza nas bilo jako, jako puno. Mislim da je ovo jedno pitanje koje je evo kažem pogodilo jednu veliku grupu ljudi koji još uvijek nisu riješili svoja pitanja, pitanja povratka a na ovakav način im se samo otežava. Jer kad nemate

pogotovo mladi bračni parovi kao što zakon kaže treba da protekne 8 godina od zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo da bi stekli te uvjete. Dakle, migracija ovaj dokument, dakle program odnosno pardon politika migracije RH za naredno razdoblje bi apsolutno trebala sadržavati i pitanja povratka i pitanja održivog povratka dakle ljudi koji ostaju, koji treba da ostanu u svom stalnom prebivalištu koji su imali prije, a ne da zbog ovih poteškoća moraju da napuste i da odu kao što se desilo de facto sa jednim jako velikim brojem

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine ministre. Pa uvažavajući namjeru ovog prijedloga migracijske politike za razdoblje od 2013. do 2015. godine glede usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, uvažavajući tu činjenicu i tu namjeru u klubu HDZ-a smatramo ipak da bi ovaj dokument trebao biti puno ambiciozniji. Naime, migracijska bi politika trebala biti dio ukupne populacijske ili demografske politike RH što u ovom dokumentu nije razvidno. U prijedlogu koji nam Vlada upućuje stoga nema sustavnog povezivanja svih elemenata koji su nužni za revitalizaciju i demografsku obnovu nego se gotovo svi napori ograničavaju na usklađivanje s direktivama EU, tehničke postupke mjerodavnih resora. U prvom redu Ministarstva unutarnjih poslova. Stoga je nemoguće govoriti o jednoj sveobuhvatnoj migracijskoj politici RH a a istovremeno izostaviti ili nedovoljno identificirati i participirati sve negativne demografske parametre i trendove koji Hrvatsku dovode do samog praga demografskog sloma. Jer svaki oblik migriranja stanovništva prema Hrvatskoj i iz nje trebao bi biti dio planskih potreba razvoja hrvatskog gospodarstva i društva u okviru jedne Strategije demografskog opstanka i razvoja RH. Dakle, Dakle, stanovništvo Hrvatske, sve njegove strukture trebale bi biti temelj svih planiranja i svih politika pa tako i ove migracijske politike. No, u ovom dokumentu nisu po našem mišljenju dovoljno jasne te polazne osnove niti strateški ciljevi, umjesto toga se primarnu važnost daje tehničkom usklađivanju s pravnom stečevinom. Ostaju stoga otvorena pitanja kako ta tehnička postupanja koristiti za gospodarski i društveni razvoj Hrvatske, za očuvanje našeg identiteta u uvjetima globalizirane ekonomije i većeg migracijskog pritiska nakon našeg ulaska u EU. Kad smo već kod tih tehničkih mjera za ostvarivanje ciljeva pa i u vanjskoj politici i vanjskopolitičkih ciljeva onda npr. se otvara ovdje i pitanje konkretne primjene tih tehničkih mjera. Ja ću navesti samo cilj koji je i Vlada, a i oporba je to podržala potpore npr. sirijskoj oporbi i pomoć toj humanitarnoj katastrofi koja se trenutno događa u Siriji. A na tom planu smo dobili i više prigovora da Ministarstvo unutarnjih poslova presporo rješava ta pitanja sjedinjavanja obitelji Sirijskih izbjeglica koji su onda u nekom stalnom strahu od izgona. Mislim da to, tada već idemo u elaboraciju jedne politike i možemo raspravljati o toj migracijskoj politici i taj aspekt tehničke primjene bi trebali onda bolje povezivat. u ovom prijedlogu migracijske politike nedostaje i aspekt regionalnog razvoja koji je također nužno povezan s demografskom politikom i sustavom poticaja kojim država može i mora pridonijeti, poticati za obnovu nenapučenih krajeva. Dame i gospodo u ovom se Vladinom dokumentu na desetoj stranici prilično otvoreno priznaje "Da u sljedećem četverogodišnjem razdoblju nije moguće predvidjeti hoće li prestati recesija u gospodarstvu." i i onda se govori da shodno tome nije moguće niti predvidjeti utjecaj punopravnog članstva RH na migracijska kretanja Hrvatskih građana u druge države EU i obrnuto. Međutim, evo ta tvrdnja da je nemoguće predvidjeti kada će Hrvatska izaći iz recesije u potpunosti se kosi sa službenim stavom Vlade da ćemo iz recesije izaći već ove godine i da će Hrvatski BDP rasti 1,8% 2013. godine. Ministarstvo financija je također u pripremi državnog proračuna iznio projekcije rasta i za 2014. i za 2015. godinu a to je upravo razdoblje koje pokriva ova migracijska politika. Dakle, ta ista Vlada nam sada šalje dokument u kojem se poriče da će doći do bilo kakvog gospodarskoga rasta što je onda uopće stav Vlade? Ono što je tvrdila prilikom donošenja proračuna i što je ministar financija i dalje zastupa, ili ono što nam danas prezentira ministar unutarnjih poslova. U svakom slučaju jasno je da hrvatsko stanovništvo stari, da su demografski trendovi zabrinjavajući. Prijedlog migracijske politike u tom smislu nudi i jednu pozitivnu mjeru koju i ovdje pozdravljamo, a to je poticanje povratka ili useljavanja Hrvata iz inozemstva u RH radi popunjavanja deficitarnih radnih mjesta. Dokumentom se ističe da useljeništvo, u iseljeništvu živu oko 3 milijuna Hrvata i njihovih potomaka, da je Hrvatsko iseljeništvo veliko bogatstvo i svojevrsni prirodni rezervoar osoba koje su zainteresirane za mogući povratak u RH. U tom U tom smislu u prijedlogu se s pravom zaključuje da je zadaća ove migracijske politike maksimalno olakšati povratak Hrvatskim iseljenicima. Međutim, ta se deklarirana namjera kosi s drugim dijelovima dokumenta u kojima se zagovara zaoštravanje uvjeta za stjecanje Hrvatskog državljanstva za naše iseljenike. Štoviše na stranici 12. pod mjerom 3.1. ispitivanje učinka i potreba za izmjenama članka 11. i 16,. Zakona o Hrvatskom državljanstvu zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za pripremu takvih restriktivnih mjera, a istovremeno isključuje se iz tog djelokruga ili barem se ne predviđa da u tome rade Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora, isključena je Hrvatska matica iseljenika, isključen je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. A da ne govorimo da bi bilo poželjno ovdje, ne samo te institucije uključiti nego i Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, te otvoriti istinski, pravni, transparentan dijalog sa samim iseljeničkim ustanovama poput Hrvatskog svjetskog kongresa i drugih iseljeničkih udruga. Što se same tehničke primjene tiče i tog akcijskog plana, evo u zadnjoj stranici ovog dokumenta od, na 22. stranici pod brojem 7.4. izrada i provedba akcijskog plana za poticanje povratka Hrvatskih iseljenika npr. stavlja se rok kontinuirano. Tu se iz jednog tehničkog aspekta postavlja pitanje kako izrada akcijskog plana može imati rok kontinuirano, vjerojatno za izradu takvog jednog akcijskog plana za poticaj povratka Hrvatskih iseljenika može se odrediti konkretan rok. Osim toga, način na koji se na toj 12. stranici koju sam prije spominjao o restriktivnim kriterijima za stjecanje hrvatskog državljanstva, mala vrata se otvara mogućnost da se i Hrvatima u Bosni i Hercegovini ubuduće ukine pravo na sjecanje hrvatskog državljanstva. To bi tek bilo pogubno za opstanak, za ostanak Hrvatskog naroda u Bosni a svi znamo da bez njihovog opstanka bila bi ugrožena i nacionalna sigurnost RH. Stoga, klub HDZ-a ne može podržati ovaj prijedlog u ovakvom obliku Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Zoran Vinković. Izvolite kolega Vinković.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Odmah na početku klub HDSSB-a, dakle smatra da je ovo djelomični dokument i u ovom dijelu koji se odnosi, ga možemo prihvatiti na način da je to doista jedan općeniti dokument koji uz određene svrhe svrhe i cilj migracijske politike, područje migracijske politike itd ali smatramo da uz sve ovo što je ovdje navedeno, smatramo da ovom dokumentu nedostaje ono što je u ovom trenutku najbolnije praktično za RH i to nije samo ovo jedno priznanje iz ovog dokumenta da u iduće 4 godine ne možemo očekivati niti gospodarski rast niti povećanje bruto nacionalnog proizvoda, niti smanjene nezaposlenosti, niti izlazak iz duboke krize za koju jedan veliki dio dio snosi i ona bivša vlada HDZ-a, ali i ovih godinu i pol dana ili nešto manje od godinu i pol dana snosi i ova Vlada Kukuriku Kukuriku koalicije. Doista migraciju treba promatrati kroz dva oblika, imigraciju i emigraciju. Tu ne govorim kada mislim na i ovaj dokument je praktično više vezan za imigraciju prava onih koji dolaze u RH i doista u i doista u ovom dijelu tog cjelokupnog dokumenta HDSSB doista nema ništa protiv, međutim smatramo da je i ovaj dokument trebao na određeni način biti potkrijepljen i odgovarajućim podacima. ovaj dokument, a vezano je usko za cjelokupnu Strategiju migracije, nema gotovo ni riječi o onom stvarnom problemu Hrvatske u ovom trenutku, ne mislim tu na emigraciju državnih neprijatelja iz Hrvatske, nego mislim prije svega na ekonomsku emigraciju i praktično Hrvatska se nalazi u onom vremenu kada su mnogi naši ja ću početi s bakama, djedovima i ne mislim tu na završetak '45.nego mislim na onu sredinu šezdesetih i Mnogi i očevi i majke odlazili u zemlje Zapadne Europe pod i poznati onaj naziv privremeni zaposleni u inozemstvu. Mnogi od njih su ostavili i svoje živote na onim određenim gradilištima, ovdje u Hrvatskoj bolje uvjete života za one koji su ostali u Hrvatskoj kroz školovanje djece, gradnju stambenih objekata, stvaranju uvjeta za život itd. Ovdje su bitni i određeni podaci koji u ovom dokumentu nema, a pokazuju prije svega i smatram da je to trebalo bar u obrazloženju biti iskazano evo prema obzirom da su to jedini dostupni podaci i to za 2011.godinu, prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatsku su se iz inozemstva doselile 8534 osobe, a 12699 osoba dakle hrvatskih državljana se odselilo u inozemstvo. Rezultat je to koji

U 2011.iz inozemstva se doselilo 55,3% hrvatskih državljana pretežno i to mogu odgovorno tvrditi da su to upravo hrvatski državljani dijelom ja bih rekao jednim manjim dijelom iz Republike Republike Srbije ili iz Republike Srpske a većim dijelom iz onog hrvatskog dijela BiH, a odselilo se 75% hrvatskih državljana dakle u ovom broju od 12699 odnosno 20,1% stranaca, dok je za 4,9% osoba državljanstvo nepoznato. Dakle to je vjerojatno onaj dio osoba koji se nalazi i u azilima i u vjerojatno brzoj tranziciji preko RH. Od ukupnog broja doseljenih osoba u Hrvatsku 43% se doselilo iz BiH, a najviše a najviše njih se odselilo u BiH 31,7% te Srbiju 26%. Obzirnom na spolnu strukturu u ukupnom broju doseljenih osoba veći je udjel žena dok je u ukupnom broju odseljenih osoba veći broj muškaraca. I to je praktično onaj dio koji Hrvatska ponavlja i ponavlja onaj scenario iz šezdesetih godina. I vjerujte da danas obzirom da evo i Hrvatska televizija prikazuje one uspješnice i serije vjerujte da nijedan od ovih osoba bez obzira koliko to bilo teško nije kao Dudek izišao iz onoga iz onoga vlaka koji je išao za Frankfurt ili München ili Stuttgart i na sljedećoj stanici se vratio u Gruntovčane. No imamo i drugi dio koji je također značajan za RH, to i sama da je najveći udio doseljenih osoba imao grad Zagreb koji je na prvom mjestu i po broju odseljenih osoba iz RH sa 15,7%, slijedi ga Sisačko-moslavačka županija s 10,3%, Splitsko-dalmatinska koja je ujedno na drugom mjestu po broju doseljenih osoba. U 2011.godini to je možda ono najbitnije što je bitno za Hrvatske, prebivalište unutar Hrvatske su promijenilo 71403 osobe i najveći udio tih migracija upravo prema gradu Zagrebu. Dakle, ono što su a ovaj najveći udio seljenja se upravo dešava iz najnerazvijenijih nažalost najnerazvijenijih dijelova Hrvatske, to su Slavonija i Baranja, to je onaj dio Dalmacije, to je Lika tako da oni koji su vjerojatno htjelo možda će to i grubo zvučiti, izazvati niz replika ono što su htjeli da se dogodi sa onom granicom Virovitica – Karlovac – Karlobag to se sad dešava u migracijskom dijelu unutar Republike Hrvatske gdje ljudi ljudi nezadovoljni i standardom života u nerazvijenim dijelovima Republike Hrvatske se sele u razvijenije dijelove posebno u grad Zagreb tako da definitivno možemo reći da imamo dvije Hrvatske, jednu bogatu jednu siromašnu, jednu siromašnu, a na vidiku nema mogućnosti i radi provođenja ovakvih politika koje provodi Vlada Republike Hrvatske da se cjelokupni život, posebno nepostojanje decentralizacije, posebno nepostojanje investicija u tim dijelovima da se cjelokupni život potakne. Ono što je još problem i koji ne sadrži, dakle ovaj dokument koji je više okrenut strancima, dakle onima koji se doseljavaju u Republiku Hrvatsku a nema u vidu upravo ovaj napominjem ne govorim o političkoj emigraciji, govorim o ekonomskoj emigraciji. To je i problem iseljavanja mladih. I ovdje je niz članaka čak čak i određeni dokumenti koji su vezani i za Europsku uniju. Nemam dovoljno vremena da bi upoznao i ministra i ja bih rekao na brzinu i ovlaš napisan prijedlog migracijske politike koja je u stvari trebala biti strategija migracije. To je dakle jedan od najvećih problema je problem iseljavanja mladih. I gotovo sve vlasti a ja bih se usudio reći većina vlasti i na lokalnoj i na regionalnoj, a posebno na državnoj koja je i najviše odgovorna za stanje u Republici Hrvatskoj je upravo to da se taj problem rješava zabijanjem glave u pijesak. I netko je spomenuo kip slobode. Budite uvjereni da Hrvati koji odlaze i u Kanadu prvo se susreću s New Yorkom, prvo vide taj kip slobode. Vjerujte da im je i dobro došao taj tekst. Na žalost iz Hrvatske ne odlaze nisko obrazovani, ne odlaze neobrazovani, nego odlaze visoko obrazovani stručnjaci i kadrovi u koje je između ostalog i ova država uložila izuzetno puno novca kao i njihove obitelji, a za uzvrat su dobili kao jedino moguće rješenje onih 1600 kuna stažiranja. To je možda i jedan od najvećih. Već Već dvije godine se određenim programima organizira iseljavanje mladih iz Hrvatske u dobi između 18 i 35 godina, dakle u dobi kada je to najaktivnije stanovništvo iako stupanj obrazovanja, dakle u svim tim programima nije uvjet. Tu posebno mislim na onaj kanadski program na sam odlazak se odlučuju uglavnom mladi sa visokom stručnom spremom. Problem sa iseljenicima u prekooceanske zemlje u tome je što se većina njih za razliku od mnogih iseljenika koji ostaju unutar Europske unije nikad ne vrati. Poslodavci na primjer u Kanadi putem interneta pronalaze potencijalne radnike najviše stručnjake, većinom inženjere rudarstva i sve druge visoko obrazovne stručnjake. Mnogi mladi na taj put odlaze s planom o povratku, međutim i povijest i iskustva iz ove bliže povijesti hrvatskog naroda upravo pokazuju suprotno. Podatak, dakle da svaki treći građanin Hrvatske s diplomom ne živi u Hrvatskoj je doista alarmantan. Mi smatramo da upravo ovaj problem iseljavanja mladih, ne problem tolikog gdje će se graditi novi azili kako bi se rasteretilo Ježevo upravo je trebao biti sastavni dio ove migracijske politike. Niz podataka koji dolaze iz Europske unije da i u ovom dijelu, dakle iz samih podataka iz Republike Hrvatske koje se odnose na kvote radnih dozvola koji su izdani za strance u posljednjih 10 godina potvrđuju nepostojanje jasne strategije. Podsjetit ću 2000. godine izdano je 4695 radnih dozvola za strance. 2004. 8356. Potom je broj stranih radnika, 2003. 2004. 2979 radnih dozvola. Potom je broj iz godine u godinu rastao 2008. smo imali 10242 strana radnika u Republici Hrvatskoj jednom restriktivnom politikom došli do svega 5300 u 2011. dozvoli samo produljenih radnih dozvola bez i jedne nove izdane. Istovremeno imamo stalni porast nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj, tako da uz ove visoko obrazovane imamo i gotovo 300000 onih koji nemaju visoku stručnu ili višu stručnu spremu i koji su spremni upravo radi nemogućnosti egzistencije u Republici Hrvatskoj izaći i potražiti radno mjesto bilo gdje u svijetu, ne samo u EU nego i van EU i preko Tihog i Atlantskog oceana. Evo, obzirom da ću se držati vremena zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prva replika, Dražen Đurović. Dražen (HDSSB)** Evo gospodine Vinkoviću vi ste rekli da se Hrvatska podijelila na jednu bogatu i na jednu siromašnu Hrvatsku ja se iskreno govoreći ne bih s vama složio, ja mislim da se Hrvatska podijelila na jednu siromašnu i na jednu još znatno siromašniju Hrvatsku. Bogate Hrvatske nema, ima postoji u Hrvatskoj jedan dio bogatih pojedinaca, a to su oni pojedinci uz časne iznimke uspješnih ljudi koji su akumulirali svoje bogatstvo generacijama. Dobar dio tih bogatih pojedinaca su zapravo oni pojedinci koji su u onoj prvobitnoj pljački odnosno privatizaciji i tranzicijskom procesu zapravo pustošili hrvatsko nacionalno bogatstvo. A kad je riječ o migracijskoj politici činjenica je, ja barem mislim, da RH mora voditi konzervativnu imigracijsku politiku. Mislim da bi RH i vodila da je i vodi jer je činjenica da je broj stanovnika RH oko 4,3 milijuna i da ulazak 200 tisuća državljana primjerice neke države u SAD-u je nezamjetljiv događaj dok bi ulazak primjerice 200 tisuća ljudi u RH iz neke druge države odjedanput bi nastao drugi najmnogobrojniji narod nakon Hrvata u RH. Prema tome, RH si ne može s obzirom na veličinu i brojnost stanovništva dopustiti drukčiju migracijsku politiku od vrlo konzervativne. Takva je vođena, takva se i vodi. Jedan od problema koji su prethodnici navodili to je da Ministarstvo unutarnjih poslova u nizu slučajeva zaista nije funkcioniralo sukladno zakonima. Dakle, da se neka rješenja nisu donosila u onim rokovima u kojima ih je i zaista trebalo donositi. I to se događalo u nizu slučajeva i kad su bili ispunjavani uvjeti za neke državljane koji su ispunjavali uvjete za državljanstvo da se ti slučajevi zaista i nisu rješavali, a to je problem nefunkcioniranja MUP-a koji mislim da je manje-više samo ne odraz stava prema imigrantima već jednostavno odraz problema koji MUP ima i u drugim poslovima koje radi. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor. Zoran Vinković, izvolite. Uvaženi kolega Đurović ovdje se radi o gradaciji dakle riječi i raslojavanju bogate i siromašne Hrvatske. Ja govorim o hrvatskim okvirima, dakle ne govorim o svjetskim ili europskim okvirima, odnosno okvirima EU. Pa jedna Istra i Zagreb koji imaju kupovnu moć po glavi stanovnika gotovo 13 tisuća eura i Slavonija i Baranja koje imaju negdje između 3 i 4 tisuće eura na taj način razmatram bogatu i siromašnu Hrvatsku. U svakom slučaju i osim ovih 200 ili 300 bogatih obitelji iz pretvorbe i privatizacije doista i ne možemo govoriti u globalu o nekoj bogatoj Hrvatskoj. Vezano za radne dozvole, dakle ja sam i rekao da ovaj dokument se praktično ne bavi emigracijom hrvatskog stanovništva, a emigracija je također dio, dakle tu ne mislim samo na Hrvate, tu mislim na sve građane Hrvatske. Jednostavno se ne bavi tim dijelom, a emigracija je dio migracijske politike. S druge strane bogatstvo jedne zemlje se vidi i po broju izdanih dozvola ili produljenju radnih dozvola. Dakle, ja bih volio da živimo u zemlji kao što je npr. Njemačka pa i onih '60-ih i '70-ih godina pa i sada. Tada je moja baka, moji rođaci, ona je otišla u Stutgart radila u bolnici i čistila krevete, wc-e itd. ali je zato svoju plaću u trideset godina uštedjela toliko novca da je mogla i unucima kupiti kuće. Danas to vi kao saborski zastupnik niti ja nit s ovom velikom plaćom u Hrvatskom saboru, niti sa mjestom u gospodarstvu to svojoj djeci ne možemo osigurati. I to je ta činjenica. Dakle, prije svega se zalažem da se ovaj dokument dopuni upravo i ovom emigracijskom politikom i problemima koji proizlaze iz emigracije hrvatskog stanovništva

posljedično izazivaju migraciju i u tom smislu ste govorili kako naši građani iz određenih regija koje su siromašnije idu u one nazovi bogatije. Ali nažalost i u te nazovi bogatije nije više ni tamo ne cvjetaju ruže. Sve više ima siromaštva i uistinu teško se i tamo ti ljudi mogu snaći. Ali kad ste govorili o regijama, ja želim reći da na ovom popisu koji ste vi govorili da se može zasigurno može dodati još regija. Ja dolazim iz jednog područja, iz jedne regije koja je relativno i županije koja je relativno stabilna bila ali zbog posljedica odnosa prema poljoprivredi gdje su mnogi mladi ljudi osiguravali svoju egzistenciju, stvorili obiteljska poljoprivredna gospodarstva sada su u jednoj takvoj situaciji da više ne mogu egzistirati. Više jednostavno ne mogu opstati i oni mnogi zatvaraju. I gdje su sada? Nigdje, završavaju na Zavodu za zapošljavanje, ona brojka se povećava i u tome veliki je problem. A ovamo ni ne mogu doći jer jednostavno je vrlo teško. To je još jedan problem. Problem je i demografska slika o kojoj je kolega Stier govorio. Mi starimo, dakle i u tom dijelu je veliki problem i onda se dolazi puno puta se pozivamo na onaj procvat hrvatskog sela kako je to lijepo, kako je to prekrasno itd. Ja vam odgovorno tvrdim da zbog posljedica ovakvoga odnosa prema poljoprivredi, prema hrvatskom selu dolazi do uvenuća hrvatskog sela. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Odgovor, kolega Vinković. Izvolite. evo kolega mogao sam ja nabrojiti većinu hrvatskih regija, hrvatskih županija obzirom da je standard stanovništva posebno sad novim poreznim represijama standard stanovništva je definitivno ugrožen. Međutim pripremajući se za ovu za ovu temu pronašao sam na primjer i jedno upozorenje uglednog ekonomista Paul Stubbsa koji kaže da se Hrvati ne trebaju bojati da nakon ulaska u EU neće doći do masovnijeg iseljavanja Hrvata jer EU prije svega treba visoko obrazovane stručnjake. Više ona ne treba one radnike iz 70-tih nego treba sada pamet, ali kaže u toj ja bih rekao i jednoj ekonomskoj disertaciji da nas više treba zabrinjavati napuštena sela i tu upravo sad imamo ono na što smo upozoravali i prošle godine i ove godine da sve više obiteljskih gospodarstava ne može opstati na tržištu, da poljoprivredna politika koja se provodi u RH sliči doista sliči doista elementarnoj nepogodi i da je to najvidljivije u hrvatskom proračunu. Bez obzira dakle, ja sam uvijek govorio da sam za sustav kontrole poticaja, dakle da nije nitko mogao dobiti poticaj ako nije ostvario i određeni prinos i ako nije posijao određenu tablu. Ali smanjenje od gotovo milijardu i pol kuna u državnom proračunu na pragu ulaska u EU došlo je praktično do sloma poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje u RH. Da ne spominjem i enormno veliki uvoz, da ne spominjem da uvozimo doista kao što je to rekao moj kolega prošli tjedan uvozimo smeće, hranimo se smećem a izvozimo ono što je najkvalitetnije. I zato najkvalitetnije dobivamo znatno manje nego za ono što uvozimo i što dajemo.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 dozvolite mi da na početku ove svoje rasprave da izrazim nezadovoljstvo kako se ova točka dnevnog reda našla u ovo vrijeme na dnevnom redu Hrvatskog sabora, a kasnije ću obrazložiti zašto to nezadovoljstvo. Iz jednostavnog razloga jer ova točka po ovom dnevnom redu koji smo imali u petak na svojim klupama je bila predzadnja da bi se jučer pojavio dnevni red i ova točka je najedanput postala druga točka dnevnog reda. A zašto to govorim? Pa iz jednostavnog razloga, kolegice i kolege iz ovih dosadašnjih rasprava se naprosto vidi da u ovoj točci su itekako morali raspravljati Odbor za financije i Odbor za gospodarstvo jer svaka čast svim odborima međutim ta dva odbora su ključna koja su u ovoj točki trebali raspraviti iz jednog razloga. Što se tiče Odbora za financije nepobitno je da u ovoj strategiji nema predviđenih financijskih sredstava. Ili bilo kakva strategija bez obzira da li se ona radi ili da li se fokusira na useljenike koji nisu hrvatski iseljenici pa se vraćaju u Hrvatski ili useljenike iz nekih drugih zemalja koji dolaze u Hrvatsku iz političkih, socijalnih, gospodarskih razloga nije bitno. Vi ako i hoćete integrirati u hrvatsko društvo, morate za njih osigurati određena financijska sredstva. Zašto ministarstvo gospodarstva? Mi sad već na GSV-u već dugi niz godina imamo velike zahtjeve hrvatskih gospodarstvenika za određenim zanimanjima, da im se daju radne dozvole a istovremeno u Hrvatskoj imamo 370 tisuća nezaposlenih. Dakle jedna ogromna nelogičnost i logična je stvar da onda u ovoj politici, migracijskoj politici za razdoblje 2013-2015. Između ostaloga treba raspraviti o tome. Jer htjeli mi to sebi ili ne htjeli priznati ali Hrvatska postaje useljenička zemlja, dakle zemlja u koju mnogi žele doći raditi iz okruženja iz razloga što je plaća puno veća nego što je u njihovoj zemlji, a s druge strane i uvjeti ulaskom Hrvatske u EU će biti sasvim drugačiji nego u zemljama koje su u okruženju bez obzira kako mi gledali na sebe na ovaj ili onaj način. Hrvatska treba deponirati nacionalnu iseljeničku politiku, s jedne strane politiku prema iseljenim Hrvatima a s druge strane useljeničku politiku i strategiju useljeničke politike prema onima koji žele doći prije svega raditi u Hrvatsku a isto tako koji u Hrvatsku dolaze iz iz političkih ili socijalnih razloga. Jer kolegice i kolege kada pogledamo kako se ostale članice, stare članice EU odnose prema useljeničkoj politici onda ćete vidjeti da useljenička politika u tim zemljama je jedna od prioritetnih politika i možda i stavljanje ove točke na dnevni red na ovakav način kako je stavljena jednostavno da se odradi pa da možemo reći da imamo strategiju useljeničke politike 2013.-2015. Ukidanjem ministarstva useljeništva praktički ukidanjem bilo kakve politike koja bi radila na tome da se Hrvati vrate i oni koji rade u EU, dakle koji su otišli kako bi se rekli na godinu, dvije, tri da zarade koju marku tada ili šiling a da nas euro i ostali su tamo praktički u trećoj generaciji isto tako razmišljati o Hrvatima iz trećih zemalja da se vrate u Hrvatsku. Dakle to je jedna useljenička politika koja mora biti zasebna, a druga je ova o kojoj govorim i bez obzira koliko mi bježali od te istine, bez obzira koliko mi ne htjeli o tome javno govoriti ali pogledajte svake godine koliko prije svega u hrvatskoj građevinskoj industriji, u turizmu ima zahtjeva od poslodavaca da se izdaju radne dozvole za toliki i toliki broj radnika jer naprosto navodno na hrvatskom tržištu ne mogu naći radnike ili ih izvana mogu dobiti jeftinije. Dakle, jedan dokumenat koji tehnički možemo reći da je dobro napravljen međutim postavlja se pitanje gospodine ministre da li on odražava strateške interese RH? Da li ćemo se Da li ćemo se mi konačno odrediti ka tome da napravimo strategiju useljeničke politike za povrat Hrvata, iseljenih Hrvata u Hrvatsku. Da li ćemo se jasno odrediti da kakva će nam biti politika za potrebnom radnom snagom sutra u Hrvatskoj u Hrvatskoj jer zbog demografske slike niti od toga ne možemo pobjeći. I druga stvar ono što je vrlo bitno s obzirom na veličinu Hrvatske, na broj stanovnika u RH o ovoj strategiji se itekako moram naznačiti da naprosto ne smijemo dozvoliti da se stvari nekako …/Govornik se Jer ako dozvolimo na takav način onda nam se može dogoditi da sutra imamo silna probleme, jer je ovo jedno vrlo osjetljivo pitanje, ako na bilo koji način kažete da ste protiv ovog ili onoga prozvat će vas netko zbog šovinizma ili ovoga ili onoga. Ali zato kažem, s jedne strane strategiju za useljenike koji dolaze u Hrvatsku zbog socijalnih, političkih ili gospodarskih razloga, a druga je ono što fali ovoj strategiji a to je jasno definirana strategija za hrvatske iseljenike, dakle politiku povratka tih ljudi u RH. Da je ova strategija bar pokazala u određenim segmentima da želi na takav način razmišljati i promišljati onda bi vjerojatno se i pojavila potreba za dodatnim potrebnim sredstvima za provođenje takve politike, pojavila bi se isto tako potreba za osnivanje nekakvog tijela, ne samo nekakav ured ili nešto, nego nekakvo tijelo koje bi stvarno radilo na tome. Jer kolegice i kolege ovi koji su otišli 60. godina trbuhom za kruhom u Njemačku i Austriju danas je već 3 generacija i ako danas tu 3 generaciju ne privučemo u Hrvatsku onda zaboravimo da ćemo ih ikad više dovući, ostat će isto kao i oni u trećim zemljama i onda ćemo samo govorit o nekim Hrvatima koje imamo na broj međutim nažalost oni od Hrvatske i hrvatstva će imati samo mjesto porijekla od kud su došli njihovi roditelji. Dakle, fali nam ono što je ključno, a to je strategija useljeničke politike za iseljene Hrvate, a takva strategija zahtjeva i određena materijalna i financijska sredstva. Fali nam strategija hrvatskog gospodarstva, kakav profil radne snage nam treba, da nam se ne događa svake godine da određene radne dozvole se rješavaju u 10. ili 11. mjesecu, a njihovi zahtjevi i potrebe su za 2. ili 3. mjesec i na kraju krajeva ono što ne smijemo nikako zaboraviti kad govorimo o migracijskoj politici a to je da je Domovinski rat nažalost izveo, prouzročio mnoge migracijske promjene i to je nešto što će Hrvatska treba itekako razmišljat. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo tri replike. Prvi se javio Zoran Vinković. Izvolite kolega. Evo uvaženi kolega Šuker, evo na onoj tamo ploči piše da su, da je ova Hrvatska sabornica obnovljena praktično novčanim donacijama hrvatskog iseljeništva s područja Europe i prekooceanskih zemalja. Dosta slabo se to vidi, i možda bi bilo dobro i vidjeti, imati pokazatelj koliko je, se ustvari Hrvata ili građana Hrvatske vratilo iz tog iseljeništva svih ovih 23. godine. Ja tvrdim vrlo malo, vrlo malo. Obzirom, bez obzira koliko voljeli i Hrvatsku i lijepu našu i kraj odakle potiču itd. ali sve ono što smo radili u ove 23. godine kroz one administrativne zapreke, kroz ja bih rekao, nejasnu politiku i povratka i investiranja u RH dovelo je do toga da se praktično vrlo mali broj Hrvata vratio, pa čak i neki oni koji su došli bili su na, ja bih rekao na jedan izuzetno loš način, čak i prevareni kada su željeli nešto investirati u RH. Svaka čast na onome što su dali i u onoj pomoći za, i za vrijeme Domovinskog rata itd. Ali ovaj cjelokupni dokument, dakle on nije dokument koji cjelokupnu migracijsku politiku RH, nevezano sada što je to od 2013. do 2015. jer neobrađuje upravo ove najveće probleme emigracije. Ne političke nego ove ekonomske, od mladih, od stručnih osoba, sposobnih pa i do najvećeg broja nezaposlenih koji evo zahvaljujući između ostalog i ovakvoj politici u Hrvatskoj ne vide svoju budućnost. Imamo odgovor, kolega Šuker. Izvolite. što se ne može pobiti a to je da je lakše, jeftinije integrirati Hrvate koji su se iselili ili su bili privremeno otišli van, da se vrate natrag u Hrvatsku, jer imaju nekakvu vezu, nego nekoga tko dođe u Hrvatsku ko nema nikakve Međutim, kao što se 60. jedna politička migracija htjela prikazati kao ekonomska migracija, a dobro se zna iz kojih područja je najviše Hrvata emigriralo i na kraju kad pogledate popis stanovništva pogledajte popis stanovništva 2011. onda ćete vidjeti kako je to jako dobro uspjelo. I mi nažalost danas opet govorimo o tim Hrvatima, doduše o 3 generaciji koji se nisu vratili, koji su ostali tamo gdje su otišli. Tada kažem jedna politička migracija je vođena kao iz ekonomskih razloga. Međutim, ono što se nažalost Hrvatskoj danas može dogoditi s obzirom na sve što se događa a to je da mladi, školovani, visokoobrazovani kadrovi odu ponovno u jednu migraciju i pitanje je kad će se više ikada vratiti. Jer na kraju krajeva s obzirom na globalizaciju svijeta i svega pitanje je ako neko ode gdje su mu uvjeti za život i za napreda 5 puta bolji da će se ikad više vratiti. Svi oni koji su iskusili što znači gastarbajterski kruh ne bi nikada željeli da se to dogodi njihovoj djeci, ali nažalost kakva je situacija u Hrvatskoj, kud nas sve ovo skupa vodi i ova vojska od 370 000 nezaposlenih možda nam se opet piše jedno crno slovo. I kažem zato je ova migracijska politika, strategija migracijske politike trebala ipak malo više pažnje posvetiti iskustvima iz prošlosti da nam se to ne bi dogodilo ponovno u budućnosti. Da nam opet mladi i školovani ljudi ne bi otišli van. Hvala. Sljedeća replika Dinko Burić. Izvolite kolega. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Šuker, u jednom trenutku ste iskazali bojazan kako netko ne bi nama prigovarao da se bojimo stvaranja nekih novih useljeničkih geta itd. ne trebamo mi strahovat Hrvatska i Hrvati nisu ksenofobičan narod, vrlo često smo naprotiv čak i suprotno. Evo sada i u svjetlu ulaska u EU podliježemo ksenofiliji pretjeranoj ljubavi svega što je strano kao da je to med i mlijeko. Međutim kada je u pitanju situacija sa kako ste spomenuli nedostatkom strategije povratka naših iseljenika, dakle nedostatkom useljeničke strategije za iseljene Hrvate. Nije osnovni problem Hrvatske države to što je treća generacija Hrvata vani i upitno da li će se ona vratiti, problem je što je sve veći broj uz tu 3.ili 4.generaciju postojanje nove prve generacije Hrvata, današnje generacije, mladih koji odlaze a ne zbog nedostatka strategije useljeničke politike povratka Hrvata nego zbog nedostatka strategije gospodarskog razvoja Hrvatske. I to je temeljni razlog koji tjera mlade ljude da odlaze ne u zemlje EU nego da odlaze u Kanadu u Novi Zeland u Australiju dakle u prekooceanske zemlje zemlje kada će se i dali će se uopće vratiti. Mi smo došli u poziciju da naši mi sami ćemo biti ono što smo često strahovali ne željni vidjeti našu unučad od Uskrsa do Božića jel moraju odlaziti kako smo mi znali upozoravati Slavoniju u druge dijelove Hrvatske nego biti željni hoćemo li ih vidjeti od njihovog krštenja pa do njihove krizme. O tome se radi. svoje proizvodne pogone studente 3., 4., 5.godine tehničkih fakulteta. Tamo im pokazuju da nešto vide a usput naprave nekakva testiranja i onda temeljem tih testiranja oni praktički dobiju iz cijelog svijeta nekoliko tisuća takvih ljudi i onda najboljima temeljem određenih testiranja ponude i određene ugovore. Dakle, to je nešto što se nudi svim studentima iz cijelog svijeta, to je nešto što se nudi studentima iz Hrvatska. što negdje drugdje je njih na en-tu poziciju kod nas ih nažalost nema puno. Pogledajte danas na Elektrotehničkom ili Strojarskom fakultetu koliko studenata već danas ima ponuđene ugovore iz Dubaia ili od negdje drugdje, međutim postavlja se jedno elementarno pitanje koliko košta školovanje jedno inženjera elektrotehnike, jednog inženjera strojarstva, jednog liječnika tu se radi o stotinama tisuća pa može se govoriti i o milijunima eura. Dakle to je onaj problem koji nas očekuje u budućnosti, međutim mi nažalost sa ovim prijedlogom migracijske politike ne rješavamo onaj problem iz prošlosti. A ako ne riješimo onaj problem iz prošlosti uz da ovoj strategiji migracijske politike ne nađemo model i način kako te mlade Hrvate izvana privući u Hrvatsku onda sigurno nećemo riješiti niti ovaj problem odlaska tek školovanih završenih studenata u svijet. I to je naš realni problem. I onda ćemo nažalost biti prinuđeni sve više i više davati radnih dozvola godišnje. I kada sam govorio o getu nažalost ako nemate jasnu strategiju migracijske politike onda vam se događaju geta. To nije nikakva ni ksenofobičnost ni ništa nego iskustvo iz ostalih zemalja što se događa. Hoćete od bilo koje stare članice EU koja ima daleko (HNS)** I zadnja replika Davor Stier. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Šuker otvorili ste jedno ključno pitanje a to je integracija stranaca i iskustvo koje druge zemlje u Zapadnoj Europi imaju s tom getoizacijom takvih useljeničkih skupina. To još nije problem koji je toliko prisutan u Hrvatskoj ali ste s pravom upozorili da već sada moramo o tome voditi računa i gledati kakva su iskustva u starijim članicama EU, a to su upravo iskustva ta da u onim zemljama gdje je vladala jedna pretjerana, ekstremna sekularizacija društva došlo je upravo do takve getoizacije tih skupina jer je bilo teže tim skupinama se integrirati u jedno društvo koje je zapravo izgubilo svoj vlastiti identitet jer ako vi ne znate tko ste teško možete i drugoga prihvatiti. I u tome jest nekada jedna polemika koja graniči s onim što je politička korektnost ali koja se i mora otvoriti ako želimo izbjeći neke pogreške koje su napravljene u Zapadnoj Europi. S druge strane, u ovom dokumentu imamo jedan tretman prema hrvatskim iseljenicima koji u samom dokumentu se spominje kako su dobivali državljanstvo po privilegiranim kriterijima. Ja mislim da taj pristup da se prema hrvatskim iseljenicima govori da su oni bili privilegirani i da se to sada mora popraviti je zapravo jedan krivi smjer. Jer upravo integracija tih iseljenika ako se žele vratiti bit će puno jednostavnija pa ako hoćete i jeftinija nego integracija stranaca opet će pomoći to demografskoj obnovi. Stoga mislim da upravo u tom smislu ovaj dokument mora biti popravljen i nadopunjen. Hvala. Imamo odgovor, kolega Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Da kolega Stier upravu ste, zato sam ja i pokušao kada sam govorio o ovoj strategiji reći da trebamo razmišljati u dva pravca. Jedan je je migracija zbog ekonomskih, socijalnih i političkih razloga, a druga je ovo što je nama Hrvatima hoćemo reći nekakva bolna rana koju hoćemo ili nećemo sve ove godine nismo uspjeli prevladati, a to je ta useljenička politika i emigracija povratak iseljenika u RH. i ono što ste rekli to je da takva politika je uvijek daleko jeftinija daleko jednostavnija i daleko lakša jer bez obzira koja je to generacija druga ili treća one imaju nekakvu vezu sa Hrvatskom, sa hrvatskim običajima, imaju nekakvu rodbinu i niz drugih naočigled banalnih razloga, a koji dovode do toga da se bez problema mogu integrirati u hrvatsko društvo. A za ovu drugu politiku migracijsku za koju mi htjeli ili ne htjeli sebi priznati ali naprosto ćemo morati dozvoliti daleko veći uvoz radnika u onom trenutku kad počne gospodarski oporavak Republike Hrvatske je to da tu se mora biti izuzetno oprezan, jer ako se tu nije oprezan iz niza razloga da li vjerskih, političkih, ovakvih, onakvih dolazi do stvaranja geta, dolazi do okupljanja ljudi koji su došli iz nekog drugog svijeta. Nešto zajedničko ih povezuje, a što nema u hrvatskom društvu i onda u konačnici nastaje problem za cijelo društvo. I to je ono što možda nije dovoljno niti naznačeno, niti obrazloženo u ovoj strategiji gospodine ministre. Možda je ovo nekakav polazan dokument a možda bi iz ovog dokumenta trebali ipak razlučiti u budućnosti što se tiče Strategije emigracijske politike u Republici Hrvatskoj. Dakle, jedna ekonomska, politička i socijalna migracija, a drugo je emigracijska politika koja će ići isključivo tome da se Hrvati koji su iseljeništvu motiviraju da se vrate u Republiku Hrvatsku natrag. Dakle, tu ćemo postići niz efekata i nije dobro da govorimo o bilo kakvim privilegijama iseljene Hrvatske. Jer da ne bi bilo zajedništva iseljene domovinske Hrvatske mi vjerojatno danas ovdje To je jedina istina i jedina činjenica. Poštovanje potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Iako je prijedlog migracijske politike sažet na nepune 22 stranice ovaj prijedlog otvara mnoga itekako važna pitanja za Republiku Hrvatsku, Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatske manjine u susjednim zemljama i za hrvatsko iseljeništvo. U vremenu koje imam na raspolaganju ne mogu ni spomenuti većinu pitanja pa ću se ovdje usredotočiti samo na dva konkretna pitanja. opstanak dijelova Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatskih manjina u susjednim zemljama na hrvatskim etničkim područjima u tim zemljama. Drugo, povratak hrvatskih iseljenika u Republiku Hrvatsku i Bosnu Ostanak i opstanak Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini bio je zacrtan još 1995. u Nacionalnom programu demografske politike koji je te godine usvojio Hrvatski sabor. Hrvatskoj nije ni u jednom trenutku bio cilj preseljavati Hrvate iz Bosne i Hercegovine jer to nije bilo u interesu Republike Hrvatske a ni Hrvata u kojima je Bosna i Hercegovina domovina i vlastita država. Da bi Hrvatima iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja olakšala opstanak i otvorila mogućnost povratka onima koji su doselili u Hrvatsku u Zakon o zapošljavanju stranaca unesena je odredba da pripadnici Hrvatskog naroda nisu stranci u Hrvatskoj iako nemaju hrvatsko državljanstvo u smislu odredbi tog zakona. Nisu morali tražiti hrvatsko državljanstvo, mogli su doći, boraviti i raditi u Hrvatskoj bez boravišne i radne dozvole. Po uzoru na Zakone o državljanstvu članica Europske zajednice odnosno Unije u Zakonu o hrvatskom državljanstvu uneseno je pravo stjecanja hrvatskog državljanstva kako rođenjem na tlu Hrvatske tako i pripadnošću Hrvatskom narodu temeljem članaka 11., 16. i 30. pripadnicima Hrvatskog naroda omogućeno je stjecanje hrvatskog državljanstva i od njih se nije tražilo odricanje od stranog državljanstva. Mnogi su to iskoristili, te su mnogi uspjeli s hrvatskom putovnicom naći posao u nekim europskim zemljama iz kojih su se vratili, te u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini sagradili ili obnovili kuće. Europske zemlje su imale jamstvo Republike Hrvatske da će primiti hrvatske izbjeglice kad dođe vrijeme za njihov povratak. Hrvatski Zakon o hrvatskom državljanstvu bio je potpuno u skladu sa Europskom konvencijom o državljanstvu koja daje pravo svakoj državi da da suvereno odlučuje komu će dati svoje državljanstvo i koja zabranjuje diskriminaciju zbog rasne, vjerske, spolne ili neke druge pripadnosti. Hrvatsko se državljanstvo stječe po različitim osnovama, na temelju braka sa hrvatskim državljaninom ili državljankom, na temelju boravka određeni broj godina u Hrvatskoj, na temelju interesa Republike Hrvatske, na temelju pripadnosti Hrvatskom narodu. Svi oni koji imaju hrvatsko državljanstvo imaju jednaka prava i obveze neovisno o tomu na kojoj su osnovi stekli hrvatsko državljanstvo. Zakon o hrvatskom državljanstvu nije baziran na rasističkim načelima što je bilo vidljivo ne samo u zakonu nego i u njegovoj primjeni. Na primjer na tzv. mješovite obitelji izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Crne Gore, te obitelji iseljenika povratnika u kojima je jedan od roditelja nehrvatskog etničkog podrijetla. U pravilniku o stipendiranju hrvatskih studenata i učenika pripadnost Hrvatskom narodu priznavala se svakome tko je mogao pokazati da su mu oba roditelja ili jedan od roditelja ili djed ili baka ili pradjed ili prabaka hrvatskog podrijetla. Stipendije i hrvatsko državljanstvo dobivali su potomci hrvatskih iseljenika čiji su roditelji bili iz arapskih zemalja, iz zemalja Latinske Amerike, afričkih zemalja, azijskih zemalja, potomci Hrvata oženjeni Maorkama u Novom Zelandu itd. Oni koji su imali problema sa stjecanjem hrvatskog državljanstva u mnogim slučajevima su te probleme imali zbog neukosti i samovolje pojedinih državnih službenika. Izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu izmijenjeni su članci tog zakona na temelju koji pripadnici Hrvatskog naroda mogu dobiti hrvatsko državljanstvo. Izmjenom članka 11. Zakona o hrvatskom državljanstvu u taj članak se pravo iseljenika ograničava samo na pripadnike Hrvatskog naroda koji su iselili s područja današnje Republike Hrvatske i njihovim potomcima do trećeg koljena. Iz pojma iseljenik isključuju se i Hrvati koji su s područja današnje Republike Hrvatske iselili na primjer u Makedoniju, iako je Makedonija strana zemlja kao što je bilo koja druga zemlja kad se radi o iseljenicima. U Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske na žalost nema uopće definiranog pojma pripadnika hrvatskog naroda, a nema ga ni u izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu čime se posebice stvaraju problemi potomcima iseljenih Hrvata ali i Hrvatima u BiH i susjednim zemljama koje u svojim obrascima ne omogućavaju izjašnjavanje o narodnoj pripadnosti. U migracijskoj politici izričito piše zadaća ove migracijske politike je maksimalno olakšati povratak svim zainteresiranim iseljenicima međutim u toj istoj migracijskoj politici se među mjerama najavljuje 7.4. izrada i provedba Akcijskog plana za poticanje povratka hrvatskih iseljenika u kojem će jedna od mjera biti preispitivanje članaka 11. i 16. kako bi se donijela odluka vezanja državljanstva uz prebivalište u Hrvatskoj i odricanje od stranog državljanstva. Zadaća ove migracijske politike trebala bi maksimalno olakšati povratak svim zainteresiranim hrvatskim iseljenicima. Prijedlog migracijske politike tek na samom kraju u točki 7. letimično obrađuje iseljeništvo. U točki 7.4. je izrada i provedba Akcijskog

zadaća ove migracijske politike je maksimalno olakšati povratak svim zainteresiranim iseljenicima međutim u toj istoj migracijskoj politici Nakon najave otežanih uvjeta stjecanja hrvatskog državljanstva pa čak i dokidanje svake mogućnosti davanja hrvatskog državljanstva Hrvatima koji žive izvan RH te ponavljanjem kako pripadnici hrvatskog naroda privilegirano stječu hrvatsko državljanstvo teško je vjerovati da migracijska politika želi maksimalno olakšati povratak svim zainteresiranim hrvatskim iseljenicima. Za dobivanje hrvatskog državljanstva pripadnici hrvatskog naroda plaćaju jednako kao i stranci iako su njihovi zahtjevi jednostavniji i njihova integracija jeftinija i brža dok npr. Srbija besplatno daje srbijansko državljanstvo svim pripadnicima srpskog naroda koji žive u dijaspori. Povratak Hrvata iz iseljeništva je dobitak za Hrvatsku a državljanstvo ne dobivaju privilegirano nego na temelju zakonskih odredbi u interesu hrvatske nacije. U migracijskoj politici nema ni riječi o Hrvatima koji su izbjegli ili protjerani iz Vojvodine, BiH, Kosova i koji su se naselili na područjima posebne državne skrbi. Još uvijek nisu stambeno zbrinuti, nije mali broj obitelji Hrvata koji se preseljava iz kuće u kuću i po tri puta. Tim Hrvatima sada se nameće otkup tih kuća po vrlo visokoj i za njih nepodnošljivoj cijeni iako većina tih kuća nema građevinsku dozvolu pa se od njih zahtjeva i legalizacija tih kuća. Hvala lijepa.

prijedlog migracijske politike RH za razdoblje 2013. do 2015. je jedan dokument koji u svakom slučaju mi ispred kluba SDSS-a ćemo prihvatiti i podržati naprosto zato što je to dokument bez koga imam osjećaj ne možemo ući u ove procese koji dolaze, koji su pred nama. Dakle, ne možemo kvalitetno i valjano završiti ulazak u EU. Ovim prijedlogom migracijske politike su predviđene 17 mjera koje su koje su ovdje artikulirane i kojima bi se trebala urediti jedna nova situacija u koju ćemo mi doći, ali je svakako za napomenuti vrlo bitno da će RH tim novim svojim statusom biti vrlo interesantna za zemlje u svom okruženju. Dakle, iz tog razloga mislimo da i ovakav prijedlog u principu treba podržati. po našem nekakvom uvjerenju ovaj dokument obrađuje samo jedan dio migracijske politike i migracijske problematike, a to je uglavnom, dakle uređuje odnos prema činjenici dolaska stranaca u RH. Mi mislimo Mi mislimo da to treba upotpuniti sa jednom ozbiljnom raspravom i sa jednom zrelom i ozbiljnom politikom koja treba da definira naš odnos prema ekonomskoj emigraciji o kojoj svi govore, mislim da treba da se ozbiljnije definira i činjenica povratka kao jedan segment migracije. Isto tako mislimo da se treba ozbiljno i politički zrelo razgovarati o održivom ostanku naših ljudi ovdje. Dakle, to je jedan paket koji bi trebao da se uredi na cjeloviti način a ne samo sa ovih 17 mjera koje su ovdje predložene. Ja ću reći nekoliko činjenica koje se ne vide iz ove strategije. Nekakvi pokazatelji govore da su područja zahvaćena ratom, odnosno područja posebne državne skrbi su ustvari područja najveće migracije. Uz naravno posljedice rata koje su katastrofalne još uvijek na tim područjima, siromaštvo povratnika kao i loša informiranost određena izoliranost nekih prostora komunikacijski itd. su svakako razlozi koji baš ne pružaju nekakvu posebnu nadu u budućnost I to su vrlo bitne pretpostavke za odluku o ostanku ili odlasku. U prilog tome ide i podatak da su od 2009. do danas više odseljenih u inozemstvo od doseljenih. Dakle, više ljudi se odselilo nego što se doselilo. Gotovo polovica od odseljenih u inozemstvo čini populacija od 20 do 40 godina što je alarmantna stvar. kod mene u mojoj okolici ima slučajeva gdje imamo izvanredne studente elektrotehnike, komunikacijskih djelatnosti itd. koji ne mogu dobiti posao u svom okruženju i vrlo se raduju odlasku u Kanadu jer nam se priprema mladi čovjek da odlazi u Gentingen na institut u Njemačku, dakle on Nijemcima treba, nama takav kadar ne treba itd. itd. Činjenica povratka koja je jedan segment migracijske politike, kaže sljedeće: "Prema istraživanju UHCR-a, današnja slika održivog povratka je sljedeća, samo 38% registriranih povratnika zapravo živi u Hrvatskoj, njih 45% napustilo je zemlju, a već ih je blizu 17% nakon povratka umrlo.". Dakle, to je jedna katastrofalna demokratska, demografska slika. Dakle, od tih povratnika zaposlena je tek negdje oko 19%, 4% radi na crno to je isto evidentna činjenica, oko 7% na obiteljskim poljoprivrednim imanjima radi, 22% su nezaposleni i traže posao, 47% ljudi je u mirovini. Dakle, to je naš radno aktivni potencijal ovoga trenutka. Bitan je i podatak da u 2011. iz inozemstva se doselilo 55,3% Hrvatskih državljana, a odselilo se 75%. Od ukupnog broja doseljenih osoba u RH 43% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine, a od ukupnog broja odseljenih osoba iz RH najviše osoba odselilo se u Bosnu i Hercegovinu 32,7%, te u Srbiju 26%. To je činjenica migracijskih dešavanja u RH. Druga stvar je, spominjano državljanstvo, državljanstvo je naravno ključna kvaliteta za normalan život svakog čovjeka iako se u uvodnom djelu prijedloga ove migracijske politike navodi da su izbjeglice i ranije imale povoljne uvjete za dobivanje stalnog boravka odnosno državljanstva. Iskustva povratnika govore sasvim suprotno, dakle povratnici koji nisu imali hrvatsko državljanstvo, a koji su se vraćali u svoje domove tretirani su kao stranci. Prvo su morali dobiti odobrenje za privremeni boravak, naravno uz visoke administrativne troškove i probleme, pa zatim stalni boravak u trajanju od 5 godina prije nego što su se stekli uvjeti da bi oni uopće dobili hrvatsko državljanstvo. U tom vremenu ono što je najgore nisu mogli raditi, dakle nisu se mogli zaposliti te su naravno bili uskraćeni za određena plaćanja iz zdravstvenoga osiguranja. Tek promjenom i primjenom novog Zakona o strancima, povratnicima je omogućeno da preskoče taj privremeni i dobiju stalni boravak, ako su imale prebivalište u RH na dan 8.10.1991. godine. Ove promjene zakona svakako su dobre za povratnike s prebivalištem u RH od tog datuma, ali su negativni učinci bili za povratnike, za izbjeglice, za mlađe osobe koji su zaključili brak negdje u nekakvom izbjeglištvu izvan RH. Tako bračni partneri u takvim brakovima koji nisu imali prebivalište 91. godine u RH nisu nisu ni mogli konzumirati te pozitivne promjene zakona jer je umjesto dosadašnjih 5 godina, bilo potrebno 8 godina boravka u RH da bi stekli državljanstvo. Dakle, to je problem nesavršenog modela koji je do sad bio vezano za državljanstvo. Sad ću reći još samo u jednoj mjeri, dakle akcijski, odnosno mjera zadovoljavanja potreba za radnom snagom koja je ovdje opisana kao jedna od mogućih mjera kojoj kojoj prethodi analiza stanja na tržištu rada itd. sa prijedlogom mjera kako zaposliti strance, i u kojoj kvoti i u kojoj količini, o broju itd. je nešto što bi bilo dobro da vidimo i u konkretnom primjeru. Mi imamo nekakvo loše iskustvo sa takovom vrstom planova. To su bili nekada Vladini, tzv. akcijski planovi za zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina. Dakle, sve je ostalo mrtvo slovo na papiru, dobro razrađeno, dobro pripremljeno sa dobro namjerom, međutim u provođenju je to išlo vrlo loše, pa se pribojavamo da će i ovo ostati jedna administrativna mjera, jedna dobra želja, dobar plan kako zaposliti strance, a istovremeno vidimo u medijima svaki dan šta se dešava na domaćem tržištu rada. Dakle, to je to, to je naše viđenje ove strategije. Podržat ćemo je, ali mislimo da bi se ona trebala kvalitetnije upotpuniti sa viđenjem cijele jedne strategije vezane i za povratak, vezano i za ekonomske emigracije, a najvažnija stvar je kako osigurati održivi ostanak ovim mladim ljudima u koje smo investirali školovajući ih na visokim fakultetima i očito je da su ti kadrovi više traženi, više cijenjeni u inozemstvu nego što su cijenjeni kod nas u našim sredinama. Hvala Hvala i vama. Imamo jednu repliku Dražen Đurović. Izvolite kolega. unutar unutarnjih poslova možda nije adresa zapravo pred kojom bi, s kojom bi zapravo njemu trebalo razgovarati, ali mislim da je to zaista jedno od tema koja bi se morala više naći, više naći na dnevnom redu Sabora jer svi ga osjećamo bez obzira u kojem kontekstu se njega doticali, on je toliko evidentan, to je toliko jedan ozbiljan društveni problem, taj problem nezaposlenosti društvenog beznađa, nepostojanja radnih mjesta, odlazaka mladih ljudi, sve je manje građana. To je jedan ozbiljan društveni problem na koji ni Vlada, ni Hrvatski sabor više ne bi trebalo žmiriti. On izlazi izvan okvira pojedinih klubova i svi zapravo se vraćamo manje-više u svim raspravama kad se riješimo ovaj problem imigranata i legislative, i ulazaka, zapravo svi se ponovno vraćamo na demografski problem. To je središnji migracijski problem Hrvatske, ali nije problem ovih 1000, 2000 ili 3000 koji koji ćemo na ovaj ili onaj način zbrinuti. I svi se ponovno vraćamo i da li je konačno vrijeme, možda bi ministar iščitao i unutarnjih poslova, iz ovih rasprava je zapravo vidio što zapravo tišti većinu zastupnika bez obzira na stranačku pripadnost i stranku koju predstavljaju. Hvala. Imamo odgovor kolega Horvat. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se kolega, stvarno svi dijelimo očito isto mišljenje o ovoj problematici. Da li je ministar adresa prava, mislim da jeste, on je član Vlade i očekujemo da će ove naše poruke koje smo nastojali ovdje što kvalitetnije uputiti Vladi da će on to prenijeti ili da će se stvarno razgovarati o jednom, o potrebi donošenja šire jedne politike koja će obuhvatiti sve ove teme. Stanje, ja nisam čovjek koji će lamentirati nisam niti katastrofičan ali definitivno u Baranju odakle ja dolazim je prije 30 godina to bila prostor meke gdje su dolazi ljudi iz svih prostora prostora RH i šire da rade, da zarađuju. Sad je to prostor gdje je gotovo polovina radno aktivnog stanovništva ne radi ništa. Ne radi ništa, ljudi su izgubljeni u vremenu i prostoru, ostaje im da sjede u nekom centru pred nekom trgovinom i piju pivo i čekaju neko bolje rješenje za sutra. Dakle to je poruka koja bi odavde trebala ići. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeći za raspravu Andrej Plenković. Izvolite kolega. Hvala lijepa potpredsjedniče gospodine Batinić, uvaženi gospodine ministre, kolegice zastupnice, kolege zastupnici. Moram priznati da mi se svidio uvod kolegice König iz kluba HNS-a koja je sigurno evocirala jednu od epizoda i hrvatske povijesti i hrvatske emigracije spomenuvši rečenice koje postoje na tom sklopu otočića i otoku Slobode i otoku Ellis gdje su mnogi hrvatski imigranti išli zaista u onoj nadi da ih očekuje bolja budućnost i prosperitet prema ne samo slobodi u smislu demokracije već prije svega gospodarskom razvoju i vjerojatno nema obitelji bilo koga od nas ovdje u Hrvatskom saboru kao što i većine hrvatskih građana a da netko od predaka, rođaka nije dio tih višestrukih valova hrvatske emigracije već su kolege spominjali da imaju rođake na raznim kontinentima pa tako i dijelovi moje obitelji su i na Novom Zelandu, Australiji, Argentini, Čileu, SAD-u, to je doista u biti jedno bogatstvo hrvatskoga naroda i zato mislim da je u pravu bila kolegica Rapo koja je rekla da je hrvatsko iseljeništvo u ovako važnom dokumentu kao što je emigracijska politika spomenuta pod točkom 7 na jedan letimičan način mislim da bi bilo dobro da taj aspekt bude puno više elaboriran jer smo prije godinu i pol i Zakonom o Hrvatima izvan Hrvatske i strategijom i osnivanjem državnoga ureda odlučili staviti upravo temu veza domovinske iseljene Hrvatske s posebnim naglaskom naravno na Hrvate u BIH kao konstitutivnom narodu na hrvatske manjine i na hrvatsko iseljeništvo na razinu koja će upravo u njihovim očima biti prepoznatljiva i u smislu skrbi i u smislu razvijanja odnosa tako da se nadam da ovaj dokument kojeg ja moram priznat prije svega gledam kao točku 9 od ovih deset uvjeta koje nas je Europska komisija tražila da u razdoblju do idućeg Monitoring izvješća koje će biti sredinom ožujka na neki način apsolviramo da upravo ovaj dio koji se odnosi na hrvatsko iseljeništvo bude puno snažniji i puno detaljnije elaborirano. koja se odnosi na, točci tri koja se odnosi na hrvatsko državljanstvo dana jedna analiza pravnog temelja za stjecanje hrvatskog državljanstva. Navedeni su primjeri europske prakse, navedeni su članci 11. i članak 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu kao osnove za stjecanje državljanstva. Moram priznat da mi je malo žao da evo nakon samo dva mjeseca ponovo imamo jednu temu koja je vezana na vaš resor nastavno na zakon o prebivalištu gdje smo osvojili tj. većina u Hrvatskom saboru osvojila novi Zakon o prebivalištu gdje postoji glava tri o utvrđivanju stvarnog prebivališta i odjava iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu sa terenskim ispitivanjem, reagiranjem dakle policije na ispitivanje da li je netko stvarno na nekoj adresi. Al što za posljedicu kada se tako nešto utvrdi znači ostanak bez osobne karte, u praksi dovođenje u pitanje članaka 11. i članaka 16. može dovesti u perspektivi ostajanje bez hrvatske putovnice. Ja mislim da je to smjer koji trebamo jako, jako pažljivo razmotriti i vidjeti da li on nama upravo ono što želimo ili ne. Naime pravna stečevina EU u ovom aspektu nije tako tvrda niti je tako obvezujuća i tu politike država članica variraju i čini mi se da ne moramo slati poruke prema hrvatskom iseljeništvu koje tamo sigurno neće biti prihvaćeno sa simpatijama i da se možda jednostavniji način stjecanja hrvatskog državljanstva za neke druge kategorije s kojim ga vi u ovoj strategiji uspoređujete može fleskibilizirati bez na na neki način zakidanja već i stečenih prava i prakse koja se primjenjivala prema onima koji su se pozivali na hrvatsko podrijetlo. Pa bih tu svakako apelirao na oprez i na jedan puno sofisticiraniji pristup hrvatske države jer to su poruke koje se pažljivo osluškuju u hrvatskom iseljeništvu i koje ne nailaze na preveliko odobravanje nego na protiv. Također ovaj dokument migracijske politike sadrži zaista pregled niza kapitalnih zakona koje će europska unija vrlo detaljno pratiti ne samo još ovih četiri mjeseca i desetak dana do članstva nego će postati ključni zakoni u prve dvije godine članstva budući da je Hrvatska u procesu pregovora iskazala ambiciju da uđe u Šengenski sustav dvije godine nakon članstva. I stoga naročito točka 1 koja se odnosi na viznu politiku na sve one aspekte koji se tiču i sigurnosti granice i u konačnici sposobnost Hrvatske države, svih službi prije svega Hrvatske policije da kontrolira vanjske granice sa svim ostalim službama bit će od prioritetnog značaja kada nas ne samo komisija nego i države članice budu promatrale. To govorim stoga što su primjerice Bugarska i Rumunjska ušle u EU sada već ne tako ni bliske 2007., ali još uvije nisu pripuštene da postanu dio šengenskog sustava. To nam govori o velikoj brzi država članica za pitanje emigracija, za sprečavanje prije svega ilegalnih migracija koje dovode onda i do problem integracije i do problema na tržištima rada pa u nekim u nekim zemljama i do rasta ksenofobije. To su sve vezani procesi o kojima mnoga društva osobito društva u razvijenijim, starijim članicama EU danas vode računa i nastoje odgovoriti tim izazovima. Tu ću spomenuti jedan primjer koji je nastao kao nus pojava Arapskoga proljeća. Sjetit ćete se kada su mnogi migranti u jednoj teškoj situaciji krenuli onim brodicama manjim ili većim prema obalama iz njihovog kuta gledano Sjevernoga Mediterana da je u jednom trenutku došlo do podizanja granice između Italije i Francuske. To je bilo gotovo nezamislivo, to su bili uglavnom imigranti ih frankofonih zemalja koji naravno zbog povezanosti sa Francuskom, rodbinskih veza, rođaka, prijatelja itd. su željeli ući upravo u Francusku a ne ostati u Italiji. To su situacije s kojima se Hrvatska do sada u većoj mjeri nije susrela. Događa se da i na hrvatskim otocima i na hrvatskoj obali pristaju takvih brodovi. Međutim sasvim je izvjesno da će članstvom u EU i i te pojave biti puno izglednije nego što je to bilo do sada. tako da se i o tom aspektu prije svega neregularnih migracija treba voditi računa pa onda naravno to dovodi i do jačanja institucionalnih kapaciteta Hrvatske i kada je riječ o prihvatilištima, a naravno i boljoj kontroli pri čemu uloga obalne straže ima izuzetno važnu i veliku ulogu. Također valja kazati da se migracijska politika EU bazira i na načelu solidarnosti i odgovornosti ali i integracije. U dokumentu je spomenuta tzv. plava kartica EU koja omogućava lakši ulazak i boravak ne državljana EU osobito studenata, znanstvenika, omogućuje obiteljsko okupljanje, omogućuje regulariziranje dugotrajnih boravaka. Sve su to aspekti koji su dio ovog dokumenta koji Hrvatska kao buduća članica EU mora moći i znati prihvatiti i provoditi u praksi. Stoga smatram da je ova tema od kapitalnog značenja, bit će jedna od najvažnijih u prvim godinama članstva u EU i vjerujem da će bez obzira što smo ju izvorno vidjeli kao strategiju pa komisija u ovom slučaju nije imala nekih primjedbi morati u cjelini aktivnosti gledati kao vrlo bitnu, a neću zaboraviti spomenuti nužnost jačanja kapaciteta konzularnih u državama kao što su Rusija i kao Turska čiji čiji status na ovoj drugoj strani viznog režima ima posljedice i za bilateralne odnose, za gospodarske odnose ali naravno i za hrvatski turizam. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I posljednja pojedinačna rasprava Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo raspravu mog kolega Plenkovića doista bi cijelu potpisala i naravno raspravu i drugih zastupnika koji su govorili. Da li mi večeras trebamo i da li nama treba ova Strategija migracijske politike RH? naravno da nam treba. da li mi trebamo razgovarati o njoj u vremenu između 15 i 17 sati, a da prije toga je prošlo 2 ili 3 odbora, ne znam koliko je to ozbiljno. Kolega Plenković je jako dobro rekao obzirom na naš ulazak skori u EU kako se postavljaju članice EU vezane za svoje strategije Evo ja sam našla jedan podatak da je Francuska 4 godine raspravljala o ovakvom jednom dokumentu. Takav jedan dokument i strategija je vrlo važna za život jedne zemlje, jedne države a posebice moram reći za našu Hrvatsku koja po broju stanovnika i nije velika sa 4 milijuna stanovnika zaista možda je veličine jednog velikog europskog grada. jednako tako i sa svima onima koji su zastupali mišljenje da bismo trebali puno više pažnje posvetiti povratku naših iseljenika koji su se u tri etape iseljavali iz Hrvatske. Prva etapa je bila 1907.godine, prekooceanska, pa između dva rata to je onaj rat 15.-te do 18.-te, '41.do '45.godine kada su odlazili preko oceana trbuhom za kruhom jer nisu imali od čega živjeti. I naravno poslije rata desila se jedna ekonomska imigracija izvan Hrvatske gdje su naši članovi obitelji pa evo i naši Hrvatice i Hrvati odlazili na rad u druge europske zemlje ili prekooceanske. Tamo su poštivani kao radnici, nije ih bilo sramota ni kopati tzv. bili su bauštelci. Da li se mi trebamo pribojavati prema ovoj strategiji od 2013.do 2015.da će nam ulaziti ljudi u zemlju koji će se moći zapošljavati? Ja vjerujem da ne i to je rekao i kolega Stier Stier u svom izlaganju jer evo i Vlada nam ovdje jasno kaže, kaže i onima koji možda i misle doći ovdje potražiti posao da tu nemaju što tražiti. Na žalost, nemaju ni Hrvati koji ovdje žive jer vidimo da ispred nas dolazi, valjda će doći taj Zakon o strateškim investicijama za koji uopće ne znamo kakva će biti i ne znamo na šta se tu uopće cilja, pa i niz zakona koji su još uvijek u u prvom ili drugom čitanju. To je Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Mi ne znamo što će se desiti da li će biti zaista takve migracije ponovo iz sela u grad kao što su bile nakon '45. godine kad je hrvatski seljak potpuno obezvrijeđen i kao takav ostavio je svoje imanje i selo. Najgora po meni situacija koja se je desila u tome to je naš Domovinski rat kada su naši Hrvati najvećim dijelom pogibali na ratištu, a jednim manjim dijelom su ti isti Hrvati morali otići iz ove Hrvatske. Kako će se to i na koji način je to u stvarnosti se odrazilo, a na onu temu u kojoj su svi raspravljali danas a to je demografska obnova. Ja to ne znam. Svakako znam da demografsku obnovu ne moramo očekivati na način da ćemo integrirati azilante iz različitih zemalja. Imamo neke podatke da su recimo iz Azije sa 5% na 63% bila useljenja u Hrvatsku. Međutim, vidimo da čini mi se i to se smanjuje. Daklem, ovdje se govori o integraciji u društvu što je dobro. Čovjek mora biti human posebice kad se radi o političkim razlozima ljudi koji su zatražili azil u našoj Hrvatskoj, jer najbolje mi znamo što znači biti politički progonjen od doba komunizma pa evo i u ovom Domovinskom ratu mnogi su Hrvati iskusili što to znači. Moramo se ovdje osvrnuti na Hrvate u Bosni i Hercegovini jednako tako koje su nakon Domovinskog rata počela se jedna negativna slika o njima stvarati. Naime, željelo ih se na neki način pa ja bih rekla i poniziti, govoriti im različite stvari. Međutim, kad je trebalo stati na prvu liniju oni su se i odazvali i zato treba sa poštovanjem razmišljati i o tim ljudima. Kako će se integrirati neki drugi ljudi, neki drugi azilanti koji će doći kad još nemamo niti dobra skloništa za njih, ne znamo koliko će to koštati, kako će im se platiti školovanje, kako će ih se naučiti hrvatski jezik kad mi to isto školovanje na žalost nije besplatno ni za našu djecu i mi ga jako skupo plaćamo. Ja znam da ovakav dokument treba podržati naravno jer mi postajemo članica Europske unije, ali nadamo se da ćemo jednu ozbiljniju strategiju imati o kojoj ćemo imati vremena puno više raspravljati, u kojoj ćemo sigurna sam i lijevi i desni i srednji naći zajedničku jednu misao koja će nas voditi tome da Hrvatska zaista bude svima poželjna za život ali da bude zemlja u kojoj žele živjeti i Hrvati i Hrvatice posebice mladi ljudi koji su na žalost početkom 21. stoljeća a vidimo i sada taj trend iseljavanja naših visoko obrazovane djece na žalost sa tim da se oni niti ne žele vratiti natrag. A danas upravo te zemlje Europske unije, ali moram reći i preko oceanske rado ih primaju, rado će im pružiti sve a mi bismo trebali učiniti takvo takvo okruženje da oni ne odlaze, da ih zovemo natrag da se vrate jednako tako kao što je 3 milijuna naših iseljenika otišlo iz Hrvatske pa da barem ponudimo takav život toj našoj djeci iseljenika da mogu bezbrižno živjeti ovdje i s nama graditi našu domovinu. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Sumrak govorili ste o ekonomskim razlozima koji imaju za posljedicu migraciju, govorili ste naravno da se trebamo pribojavati da će naši mladi ljudi ići u svijet i u tom smislu naravno da je zaprepašćujuće i zapanjujuće sve te ankete gdje se mladi ljudi izjašnjavaju da žele otići. To je izuzetno zabrinjavajuće, a naravno u ovim okolnostima besperspektivnosti gdje su mnogi na Zavodu za zapošljavanje zasigurno da razmišljaju o tim okolnostima. Posebno mjesto u tome naravno hrvatsko selo zauzima i vi ste razmišljali u tom dijelu o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Ma ne samo o poljoprivrednom zemljištu kolegice, o svekolikom odnosu prema hrvatskom selu i poljoprivredi, odnosu prema stočarstvu i svim tim statistikama koje su negativne u hrvatskoj poljoprivredi to uistinu dovodi do urušavanja hrvatskog sela, napuštanja hrvatskog sela i sad u tim okolnostima razmišljati o demografskoj obnovi obnovi i o takvoj jednoj situaciji uistinu ne daje nam nadu za optimizam. Držim da treba na taj način razmišljati i o toj problematici, a naravno i o hrvatskom selu koje bi trebalo biti uistinu u jednom posebnom položaju i onaj procvat hrvatskog sela o kom smo govorili. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor, izvolite kolegice Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepa. Pa kolega ja se s vama slažem vezano uz ovo što ste govorili o hrvatskom selu i naravno da se ne radi samo i o hrvatskom selu. Ovdje se radi i o hrvatskim obiteljima koji žive ne samo u selu nego žive i u gradu pa su na taj način postale ekonomski ovisne o svemu i svačemu, a nikako neovisne kao što bi trebale biti. Ja bih se osobno založila i bila bih sretna kad bi ova ponovit ću naša Hrvatska bila zemlja u koju bi svi željeli doći. Nesretna sam zato jer je Hrvatska postala unazad dvije godine zemlja iz koje mladi ljudi žele izaći trbuhom za kruhom. Trebamo puno više učiniti da oni ostanu, da oni imaju gdje raditi jer vjerujte danas niti se šta radi u Hrvatskoj, niti imamo neke projekte, niti se rade ceste, ni autoputi, ni tuneli gdje bi se mogao netko zaposliti, išli bi raditi naši ljudi sa visokom stručnom spremom njih nije sram i kopati kanale kad bi imali gdje pa zato onda odlazili su godinama izvan granica Lijepe naše i tamo su eto radili te poslove mi tu nećemo moći naći posao ni za svoje, a kamoli za one koji će doći ovdje tražiti azil. Pa mislim tako da možda čak i neće doći. Hvala. I u ime predlagatelja ministar Ranko Ostojić. Izvolite ministre.

i na neki način sumirati i pokušati dat neke odgovore koji su izneseni u današnjoj raspravi. Prije svega naravno da politika ove Vlade nije politika koja bi vodila u neki novi migracijski val ili slično kao što je bilo na početku spominjano, a mislim da je deplasirano spominjati otkada je ova zemlja u krizi, otkada je ova zemlja u problemima, otkada su deseci milijardi kuna stvoreni duga, otkada su izbjegavane reforme, otkada se pokušavalo zapravo zaboraviti s čim se treba suočiti i kako se kupovao socijalni mir. Međutim, kako to nije tema, po meni migracijske politike, onda ću se prije svega pokušati orijentirati na ove konkretne stvari koje su bile ovdje iznesene. Oko postupaka koji su konkretno vođeni u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova moram odgovoriti da svatko tko eventualno nije bio zadovoljan brzinom ili u ovoj zemlji nasreću ima i drugi stupanj da te stvari riješi tako da to ne ovisi samo o volji pojedinaca ili eventualnoj sporosti policije, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova. A ovdje bih ponovno podsjetio da bilo koje ubrzanje postupka ukoliko ga vidite ili ukoliko mislite da bi moglo drugačije to biti riješeno da upravo Sabor i saborski zastupnici su oni koji donose zakone na temelju kojih Policija postupa. Što se tiče oduzimanja eventualno ovog slučaja koji ste govorili odgovor na zastupničko pitanje za mladića '84. godište je između ostaloga ja moram tu napomenuti da je točno napisano onako kako po zakonu stoji, a iza toga je odgovor a takav je zakon i ukoliko mislite da treba stvari mijenjati onda po meni treba ići u izmjene zakona, a ne tražiti da Policija postupa drugačije od zakona, odnosno da Ministarstvo unutarnjih poslova drugačije to radi. Tako da je i ona sitna digresija oko toga da je to uobičajeni način postupanja Policije ja dok sam ministar uvijek ću tražiti i to je odgovor vama kolega vezano za to, nije to odraz nikakvog stanja u Ministarstvu unutarnjih poslova nego odraz primjene zakona na kojima ću uvijek i redovito inzistirati. Što se tiče same politike migracijske da li je trebala biti ambicioznija, eventualno da uključi populacijski dio revitalizaciju, demokratsku obnovu, da li da bude zapravo dokument koji bi trebao spriječiti demografski slom moram reći da bi onda bilo dobro da ste pogledali migracijsku politiku 2007. – 2008. Tu politiku sigurno nije predložilo Ministarstvo unutarnjih poslova koje ja vodim pa bi onda mogli naći određene sličnosti i da nemamo namjeru napraviti nešto više od onoga nego što migracijska politika je i što smo uostalom usuglašavali upravo sa EU i to ne u 10 dana, to je točno da je to jedan od uvjeta iz monitoringa ali to je dosta dugo trajalo. taj dio razgovora itekako je vođen. I samo upozorenje, moram napomenuti da smo imali i direktne razgovore, bilateralne susrete i sa drugim ministarstvima, zemljama iz okruženja konkretno Austrijom upravo iz razloga da dobijemo najbolje standarde i načine kako to rade. Znači, točno je da nije ambiciozna i nema namjeru riješiti ovaj dio pitanja, ali mislim da svrha onoga zašto je donesena migracijska politika je u ovom dokumentu. Također, moram napomenuti da nikome ne pada na pamet hrvatske iseljenike stavljati na kraj pa ih samo ovlaš spomenuti u točki 7. jer treba prije toga onda ako se već igramo brojkama vidjeti točku 3. hrvatsko državljanstvo gdje je upravo to spomenuto puno prije nego što je ova zadnja točka. Ja mislim da kad imate 7. glavnih točaka i unutar toga nekih 30-ak mjera ne 17, 17 je imala ona bivša migracijska politika, onda ćete vidjeti da to je raspoređeno na način da se pokuša dobiti balans između onoga što Hrvatska može napraviti i da bude što konkretnija migracijska politika. Također, moram reći da znam da dobro čitate ali niste dobro citirali. Kad citirate onda treba citirati točno što piše. U sljedećem 4-godišnjem razdoblju nije moguće predvidjeti kojim će tempom i hoće li prestati recesija u gospodarstvu. Vi ste to malo drugačije citirali, rekli ste da je predlagatelj rekao da će znači zemlja ostati u recesiji i da je to zapravo konstatirano ovim rečenicama ovdje. Ako treba ponovno ja ću reći, kojim će tempom kojim će tempom i hoće li prestati recesija. Ja bih zaista volio da mogu sa sigurnošću tvrditi da će to prestati, ali vjerojatno ni u Njemačkoj to ne mogu napraviti. Ono što je bitno nije namjera znači bila igrat se sa ovim kako se kaže rečenicama, ali mislim da je važno reći da u samoj migracijskoj politici cilj je bio upravo da ukažemo vrlo konkretno na probleme s kojim se suočavamo. I slažem se sa kolegicom Sumrak koja je rekla da ova tema zaslužuje vjerojatno puno više pažnje a to je na neki način i odgovor i gospodinu Plenkoviću vezano za situaciju s kojom se ja suočavam jer trebate znati da ministar unutarnjih poslova RH uredno sudjeluje na vijeću svom resornome, ministara pravosuđa i unutarnjih poslova, redovito je na formalnim i na neformalnim sastancima. Ova tema azil, neregularne migracije, pitanje Grčke, Turske, Sirije i svega ostaloga su naravno top teme i o tome se razgovara u pripremama za odluke Europske komisije. Ono šta želim također naglasit, da mi imamo određene podatke koji moraju bit predmeti, žao mi je što to nije bilo spomenuto, mi smo u ovom trenutku znači više zemlja tranzita, znači konkretno nego zemlja destinacije. To je na neki način dobro, ali vrlo brzo će se ta situacija promijenit. Ali ja ću to probat potkrijepit konkretnim brojkama, mi smo imali godišnje cirka, govorim ono otprilike brojke, 100 zahtjeva za azilom, danas nam se događa da imamo 25 zahtjeva za azilom dnevno. To su razlozi zašto zapravo moramo pripremati svoje kapacitete i zašto nam se događa situacija u kojoj ćemo morat bit spremni da kao zemlja članica EU dijelimo onaj problem koji oni već odavno imaju. Što se tiče ovih komentara o tome da je dokument djelomičan, što je kolega Vinković bio isticao, a njegov kolega Burić mu nema što zamjerit, tu bih samo rekao da dio i emigracije i imigracije su naravno migracijska kretanja. I mislim da bi bilo dobro potkrijepit podacima koji se vežu uz migracijska kretanja, a zapravo smo dobili potpuno krive podatke o tome koliko je ljudi zapravo iselilo iz Hrvatske, naravno mahom zbog rata i kao posljedice ratnih zbivanja. Ono šta odlazak u zapadne zemlje Europe se događa, znači ono što bi bilo imigracijski val ili iz Hrvatski, itd. mi ga u ovom trenutku nemamo. Ono što je istina, da naravno da ljudi traže bolje uvjete života, da traže eventualno bolji dio posla, a istovremeno moramo znat da imamo i veliki broj zahtjeva onih koji bi željeli doći u Hrvatsku, za kojih je Hrvatska zemlja u kojoj su također puno bolji uvjeti za život nego u njihovim vlastitim zemljama. I tu naći balans, to je ono što je potrebno. Stoga kad je kolega Šuker govorio, upravo o zahtjevima poslodavaca oko više kvota, odnosno većeg broja radnih dozvola za radnike koji trebaju doć, a s druge strane smo suočeni s ogromnim brojem nezaposlenih, kako to? Je li to neko ne želi radit te poslove za koje bi stranci bili spremni radit? To je nešto što je kod nas problem, mislim da on ne leži samo u odljevu mladih ljudi koji su školovani i bili bi spremni tamo otić, mislim da postoji i ovaj drugi element, a to je da problem jeftine radne snage koji smo pokušali ovdje riješiti kroz migracijsku politiku je nešto što je interes RH. Jer je Jer je loše kad zapravo nekoga tko nije spreman za te novce kod nas radit, mi dolazimo u situaciju da smo spremni imat nekoga iz druge zemlje koji će to odradit, a čovjek onda vuče sva prava sa zavoda za zapošljavanje. Oko Hrvata inače koji odlaze, Kanada je bila istaknuta kao primjer, danas se to zaista može dogoditi, ali ne može se usporedit s onim što je bilo pred ulaskom ili početkom 20. st. kao šta bi podsjetio da se ne ide u Kanadu preko New Yorka, danas su malo modernija vremena, to znači ideš avionom direktno za Kanadu, jer nisu više brodovi ti koji odvoze ljude kao što je danas svijet postao prilično globalan i možeš nać preko interneta oglas na različitim mjestima. Niko ne organizira iseljavanje iz Hrvatske tako da sam s tog razloga ovo spomenuo. Što se tiče praktičnih mjera, kolega Šuker bilo je pitanje oko praktičnih mjera, točno je navedeno i financijska sredstva, znači piše mjera, piše tko i iz kojih sredstava se plaća ili ako treba konkretno naći financijska sredstva iz sredstava državnog proračuna na stavkama nadležnih tijela u okviru redovne djelatnosti. Nije tako za sve, na nekim mjestima je navedeno i stavke točno ko šta treba financirati. Oko tehničkoga dijela, to je točno ovo je tehnička strategija, naravno iz razloga šta svoj sadržaj pretočen u ove i akcijski plan, pa vas molim da uvažite onaj dio ako je tu diskrepaca, tu nije problem tehničke promjene. Naravno da akcijski plan, akcijski plan a provedba ide kontinuirano, nije namjera govorit o tome da ćemo kontinuirano donositi akcijski plan jer mislim da je jasno da to nije namjera. I naši problemi iz prošlosti koje smo imali, a to je kako vratiti nazad mlade Hrvate u Hrvatsku. Mi možemo napravit kao što je istina, raznim pokušajima, politikama, akcijskim planovima pokušat ljude koji su treća generacija itd. da nađu svoje mjesto ovdje. Ali njemu za to nema nikakvih prepreka, ti ljudi bi se vratili nazad onog trenutka kad bi im ovdje bili bolji uvjeti nego tamo gdje jesu, to bi bili napravili i prije 20 godina kad su mahom dobili putovnice, jer negdje oko 800 tisuća ljudi u inozemstvu ili znači hrvatski državljana imaju, znači te dokumente i nalaze se vani, niko ih ne bi spriječio da se vrate nazad u svoju domovinu pogotovo ako bi im ovdje bilo bolje. Ja se potpuno slažem da je puno lakše integrirat ljude koji bar imaju, kako se kaže, dio veze, znači sve šta se pomagalo prema iseljenicima je bilo upravo u toj namjeri. se ne razumije./… bila konstatirala, to je da je Hrvatska kontinuirano donosila zakonska rješenja koja su zapravo zadirala u ono što u niti jednoj zapravo drugome rješenju nemate, niti moraš živjet ovdje, čak ne moraš jezik znat i možeš imat dvojno državljanstvo, ne moraš tražit otpust a ići toliko daleko da člankom 18 regulirano da u situaciji kad naš državljanin traži austrijsko državljanstvo za primjer onda mu mi garantiramo da ćemo izdati potvrdu o tome da prestaje biti hrvatski državljanin onog trenutka kad postane austrijski državljanin da ćemo ga isti čas vratiti nazad u hrvatsko državljanstvo. To je nešto šta je u našim politikama bilo naravno kad govorimo o hrvatskim zakonima, o državljanstvu bila intencija upravo naravno da se ne dogodi da netko odlazeći na rad, privremeni rad itd. ode iz hrvatskog državljanstva jer najveći dio zemalja upravo to traži. Otpust iz prethodnoga jer je osnovna stvar a to je ovdje navedeno upravo u ovoj migracijskoj strategiji osnovana naturalizacija u razvijenim europskim zemljama je stvarna, efektivna veza između pojedinca i države zasnovana na boravku a traženje otpusta iz stranog državljanstva potvrđuje pripadanje pojedinca određenoj državi. Zato je važno da ne miješamo pojam iseljenika i hrvatskog državljanina u ovom smislu da me ne bi krivo shvatili. Mislim da je važno naravno da trebaju poticajne mjere za to da ljudi se vrate, lakše će se integrirati. Pokušavamo upravo kroz ured za Hrvate van domovine, kroz plan koji bi bio njima predočen i ovdje je navedena konkretna mjera zato mislim da nije dobro reći da je ovlast to složeno

državnim uredom za Hrvate izvan RH od prvog do trećeg kvartala 2013. godine provede mjeru anketa u okviru hrvatsko iseljeništvo u željama za povratak u Hrvatsku. Naravno da to ne bi bilo ništa ako uz to ne ide katalog mogućnosti za zapošljavanje i ulaganje u RH. To je ono što ste pitali upravo. Katalog, ministarstvo nadležno za gospodarstvo i poduzetništvo, Hrvatski zavod za zapošljavanje i isti oni sudionici koje sam maloprije nabrojio. Četvrti kvartal 2013. Prema tome ja bih ipak kroz dodatno još prezentiranje mogućnosti zapošljavanja RH u zajednicama hrvatskog iseljeništva, akcijski plan za poticanje povratka hrvatskih iseljenika za koji sam naveo da je državni ured za Hrvate izvan RH nositelj i sudionici upravo oni koje ste naveli, kad kažemo kontinuiranom provedbom tog akcijskog plana interes je da probamo nać naravno vezu i vratit nazad ove ljude. Što se tiče privilegiranih, ne privilegirani to nije govorio nitko u negativnom smislu, znači govori se o tome da je to istina. Malo prije sam rekao koje su definicije u svim zemljama i Hrvatski sabor je u svim varijantama bez obzira na to tko je bio na vlasti upravo činio to a to je da privilegira sad u pozitivnoj diskriminaciji da ne bi krivo to razumjeli način stjecanja državljanstva. Međutim mi smo se suočili sa činjenicom da je potrebno provjeriti koji nam je efekt toga, šta smo dobili kroz sve one mjere koje smo provodili upravo tim člancima. Tko nam je zapravo došao nazad od 800 tisuća ljudi koji su dobili hrvatsko državljanstvo. Toga se ne treba bojati, znači cilj a da vidimo ako smo negdje krivo išli nije dovoljno samo dobri pasoš, potrebno je napraviti kvalitetne mjere a pogotovo surađivat sa zemljama. Naravno briga za opstanak i ostanak Hrvata u BIH jedna od stvari koje ovdje nisu navedene jer to nije više pitanje migracijske politike, to je politika koja je definirana što se tiče svih postupaka jer je točno da je BIH njihova domovina, ali isto tako obaveza RH koja je u Ustavu definirana briga za Hrvate u BIH. ono ono šta još želim na kraju mislim dobro pokušat ću bit, znate da ja malo duže govorim ali bar znate da uvijek dolazim u Sabor i da se znam i svađat ako treba ali sam spreman raspravljat o svim temama. Ja mislim da pitanje onoga šta sam mogao sad prepoznat šta tišti eventualno veliki broj saborskih zastupnika oko demografske politike, oko situacije koja bi se rješavala u tome. Ali ono šta ja kažem nije pitanje jesam li ja na pravoj adresi, ministar, nego mene tišti, sad ja moram reć. Mene tišti šta upravo ovi kao zakonodavci koji treba da o tome raspravlja nemate taj prijedlog nego uvijek idemo na čekanje da to netko drugi napiše, da emigracijska politika nije došla na dnevni red valjda je pitanje bi li se ikad progovorilo onda o pitanju demografskih problema u Hrvatskoj. Tu mislim da postoji ova varijanta u kojoj bi bilo potrebno ići i sa prijedlogom i sa razgovorima na te teme bez da čekamo priliku koja onda i uz ovo vezana. Što se tiče još nekih detalja ne znam jesam li ja još što zaboravio, jesam, samo malo. Provedba bivše migracijske strategije je djelomično bila odrađena, ja sam nastojao da i u obrazloženju kao što ste vidjeli ne polazim od toga da sve počinje neke godine nego kreće se kontinuitetom da je prva donesena 2007., 2008. Da napravimo 17 mjera koliko ih je od toga realizirano upravo zato što smatram da je to politika jedne države ne nečije nečije vlasti i u tom smjeru sam gledao kako da vidimo da još unaprijedimo te detalje upravo ističući što je pozitivno napravljeno, koji su zakoni doneseni, šta se sve promijenilo i koliko smo bitnih stvari implementirali. Ono šta naravno obećao sam za kraj a to je pitanje Šengena, nema kolege Plenkovića jer nije bio ni na početku kad sam unaprijed govorio vezano za onu rusku i tursku situaciju tako da to ću mu dati ali bitno je da Hrvatska nije usvojim pregovorima iskazala želju da u dvije godine uđe u šengen jer se to ne iskazuje, nego moraju minimalno proći dvije godine da bi uopće mogli aplicirati za šengen. naša namjera je da ispunimo standarde da dvije godine iza ulaska u EU uđemo u šengen. I stoga ćemo naravno koristiti sredstva EU za pojačanje kapaciteta u graničnoj kontroli. Ali tada Hrvatska policija izlazi na granice EU a ne više hrvatske granice. I to je jedna ozbiljna zadaća i tu se slažem i tu nema milosti. Tu je ozbiljan monitoring, znači za svaku stvar odluku će naravno donijeti sve članice i nitko ne garantira da mi možda nećemo ući prije Rumunjske i Bugarske u šengenski prostor. Mislim ja ne želim nikome ništa loše, čak dapače, dobro je da ispune te standarde ali ono što je pitanje neregularnih migracija, nas očekuju točno ozbiljni problemi ali s tim se zato se ozbiljno pripremamo i siguran sam da ćemo upravo kroz testiranje standarda šengenske granice u ovim rokovima koji se moraju napraviti biti za to spremni da taj standard bude tako visok odnosno nema tako visok nego mora biti kao i u svim drugim zemljama, inače nećemo moći ući u šengenski prostor ma koliko to bila naša želja. I što se tiče ovoga azila, moram to još spomenuti na kraju, te brojke su ozbiljne s tim da ima jedna stvar, a to je da smo mi još uvije suočeni sa onima koji koriste zahtjev za azilom na način da prije nego što im se odluči o njihovom eventualnom zahtjevu za azil napuste zemlju. To znači da je to zlouporaba međunarodnog instituta azila samo na način da bi određeno vrijeme proveli na sigurnoj destinaciji i eventualno onda napustili zemlju. To su ozbiljni troškovi za RH i postotak odobrenih nije rezultat konzervativne politike nego se zaista utvrdi da je jako mali broj onih koji su ispunili uvjete da bi mogli dobiti azil. To je ono što je problem u ovom trenutku, a to je da imamo veliki priliv, veliki broj onih koji traže azil a da pri tome smo suočeni sa situacijom da je to samo zlouporaba međunarodnog instituta azila. Evo ja ću se zahvaliti. Vjerojatno će biti prilike još nakon ovih replika da još malo komuniciramo. Ali u svakom slučaju ovaj sat toliko pažnje zahvaljujem se svima na raspravi. Hvala i vama ministre. Imamo 4 replike. Prvi se javio Davor Stier. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo tri stvari, jedno oko dokumenata iz 2007.pa nitko nam ne brani da sada uoči ulaska u EU budemo s ovim dokumentom ambiciozniji a u tom smislu je išla i ta napomena. Drugo, oko onog prijepora oko citata da ne bude više prijepora da pročitamo sve ali sada doista sve kaže "U sljedećem četverogodišnjem razdoblju nije moguće predvidjeti kojim tempom će i hoće li prestati recesija u gospodarstvu odnosno započeti gospodarski oporavak i rast". jasno ministre u ovom dokumentu pitate se hoće li uopće u četverogodišnjem razdoblju biti gospodarskog oporavka i rasta. Ja sam vam samo upozorio da ministar Linić, vaš kolega u Vladi kaže da će biti gospodarskog rasta već ove godine i da on predviđa da će biti i 2014.i 2015. A ovdje vi sumnjate da će do toga doći. Ja se s vama slažem da se razumijemo gospodine ministre ali upozoravam da niste očito uskladili to sa ministrom financija pa ne znam što je službeni stav Vlade, da li će biti u ovom četverogodišnjem mandatu gospodarskog rasta ili ga neće biti ili to ne znamo. I treće, spomenuo sam ona Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, Maticu iseljenika i vi ste isto sada u ovim završnim riječima to spomenuli. Ali ja sam to spomenuo u kontekstu da bi bilo dobro da u ovoj mjeri tri jedan ispitivanje učinka i potreba za izmjenama članak 11.i 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu da se i njih uključi u to jer ovdje ste predvidjeli da nositelj bude MUP i sudionik samo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. A mislim da bi trebalo i ove druge institucije uključiti. **Batinić, Milorad Hvala. Morate uzeti u obzir da sam odavno otišao iz Sabora pa su nova pravila. Što se tiče dokumenta pitanje ambicioznosti mislim da smo to raspravili. Neću ja dodatno navoditi. Mogu se složiti sa eventualnom situacijom da ne moramo biti nikada limitirani s onim. Mi smo napravili dvostruko više mjera u ovome dijelu koji se odnosi na migracijsku politiku. ali nismo uključivali ova ostala pitanja. Što se tiče ponovno citiranje i svega ostaloga, ja se nadam da prije svega se možemo složiti oko toga da se nadam da ćete biti sretni da bude ministar Linić u pravu Pa se nadam da ćete i ovu moju rečenicu shvatiti kao upitnu rečenicu, to je da ne znamo iz jednostavnog razloga što zaista u ovom trenutku ne možemo nagađati. Nije namjera bila nagađati nego ćemo se tome prilagoditi. Ja ću dati za pravo ako je tko pogriješio da sam ja pogriješio jel bih i ja volio da bude tako, a siguran sam da svatko u ovoj sabornici je zainteresiran da Hrvatska što prije izađe iz krize, da što prije ima gospodarski rast ali mislim da je isto tako dobro i odgovorno to ne nagađati sa moje strane pišući ovo ovdje, mi nismo mogli reći bit će to tako i tako. Evo to je razlog zašto stoji unutra. Što se tiče tri jedan to možemo se odmah složiti nije sporno, naime nikad nije namjera ne dobiti glas odnosno signale svih onih koji su zainteresirani. Ako netko nije tu napisan to ne znači da neće biti traženo mišljenje od njega. Prema tome, mislim da u toj analizi upravo ti uredi s obzirom na onu namjeru koju smo imali i u ovim ostalim točkama nije cilj bilo koga isključivat u ocjeni učinka toga i te analize tako da tu nema spora. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Stjepan Milinković. Izvolite kolega.

Spriječite slom hrvatskog sela i na taj način ćemo postići …/Govornik se ne razumije./… oporavak. Ali ove mjere koje poduzimate, evo ja na kvalitetnu adresu upućujem to nam ne garantiraju i zato su ti naši mladi ljudi zabrinuti i zato se u tolikom postotku tako izjašnjavaju. Hvala lijepo. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Evo samo kratko. Poštovani kolega, nije da je netko pomislio nego je to izgovoreno u raspravi i jedna i druga rečenica od kolega koji su sad napustili dvoranu pa onda neću posebno naglašavati. I iz tog razloga sam upotrijebio te rečenice i oko emigracijskog vala, ali jednako tako i ovaj dio oko rečenice koju je konkretno kolega Vinković govorio, a to je da se organizira tome, to su stvari na koje sam reagirao kroz ovaj dio ove rasprave. Šta se tiče poruke ja ću ponoviti istu stvar, a to je da je vjerojatno svima interes da mjere koje poduzima Vlada Republike Hrvatske pokažu rezultat i da napokon izađemo iz krize. Neću nastavit dalje ono što vjerojatno očekujete, a to je oko krivnje ili podijeljene krivnje ili slično. Taj dio je po meni puno važnije govorit o tome da siguran da u Hrvatskoj postoji konsenzus ljudi koji su zainteresirani da Hrvatska krene naprijed. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeća replika Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. Gospodine ministre, iskreno govoreći ja sam očekivao da ćete vi u svom završnom obraćanju se zadržati na one tri da tako kažem smjera koja su se iskristalizirala u raspravi. To je jedan. To je demografski problem hrvatskog oko kojega smo se više-manje svi složili bez obzira s koje strane sabornice govorili. Drugo je upravo zbog tog demografskog problema Hrvatske doći će do ekonomske migracije prema Hrvatskoj. I treće je Strategija prema povratku iseljenika u Republiku Hrvatsku. Dakle, da se odredite na to nešto i ono što u stvari za što sam se javio za repliku nisam vas razumio kad ste rekli da ste vi očekivali da ćemo mi predložiti zakon a ne čekat da vi donesete zakon. Može određena politička grupacija ili politička stranka predložiti nekakav zakonski prijedlog kako se prema njemu odnose u Saboru. To znamo svi najbolje, ali zna se tko u ovoj državi predlaže zakone, tko donosi zakone i na kraju krajeva temeljem monitoringa čija obveza je bila dati ovaj prijedlog Migracijske strategije. Prema tome, mislim da je ova rasprava jasno uputila na to kako bi se ova strategija trebala, kako I na kraju da završim s tim rekli ste da su osigurana sredstva. Ne, sredstva su osigurana za nekakve paušalne programe, ali ako ćemo Migracijsku strategiju podijeliti ova tri osnovna smjera onda vam itekako fali novaca. Međutim, kad u obrazloženju piše da su to sredstva osigurana ovako na jednoj općoj razini onda ta sredstva nisu osigurana nego će se vjerojatno ako se nešto dogodi tražiti po razno raznim pozicijama da se to može platiti.

Što se tiče toga demografske politike itd. ja sam naglasio zašto je emigracijska politika odvojena od toga, a tu će se onda povezat na direktan odgovor koji je bio vezan uz konkretno pitanje ministru. Možda niste bili u tom trenutku u sali. To je oko konkretne situacije, a to je sad ću citirat: "da li sam prava adresa" je bilo obraćanje ministru i ja sam na to reagirao, odnosno da smatram da tema koja nije današnja tema a to je eventualno demografska obnova ili ono što se tražilo a to je da demografski problem bude raspravljen ta tema znači ne mora se tražiti od ministra da bude taj koji će potaknuti takvu raspravu. Zato postoji upravo varijanta da saborski zastupnici to mogu inicirati. Ne moramo čekati priliku oko migracijske politike. U tom smislu sam govorio. Evo kažem, znači ovo je bilo pitanje onoga što je poslano kao poruka, a to je da, da li sam prava adresa eventualno da rastvorimo tu priču i oko demografske politike, demografskoga pada itd. Mislim da je važno reći, naravno da bi u svakom slučaju pad eventualno nataliteta mogao utjecati na ova kretanja. Ali mislim da je to tema koja je po meni potpuno drugi tip, odnosno drugi način razgovora pogotovo u ovoj točki u kojoj kažete ponovo da sredstva nisu osigurana. Ja ne znam kako drukčije ministru financija objasniti da su osigurana u sredstvima državnog proračuna i to na način da ćete vi donijet odluku o visini tih sredstava kao saborski zastupnici. se./… Naime, upravo se o tome radi jer nemate ovo ispred sebe, onda bi vidjeli zapravo da u svojim resorima, u proračunu oni moraju imati osigurana sredstva za provođenje ovih mjera. Ja vas molim da to raspravite nakon, vrijeme je prešlo ministre. Hvala. I zadnja replika, Dražen Đurović. Izvolite kolega Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Evo iz drugog puta kratko i ponovno da se referiram na ovo što je rekao ministar. kad je riječ o demografskom problemu ali tu se naknadno nadovezuje i migracijska kretanja koja se zapravo nadovezuju na demografski problem i vi ste onda rekli kako bi, zašto zakonodavac za sve čeka Vladu. Mi smo taj zakonodavac. No, podsjetit ću vas da taj zakonodavac ako ima dijela te vlasti koja je i administrativno ako hoćete podkapacitirana onda je to upravo taj zakonodavac. Gdje su tom zakonodavcu i administrativni kapaciteti, gdje nam je i praksa da dio tog zakonodavca koji se može nazivati oporba donosi neka rješenja pa da se ta rješenja onda u nekom demokratskom postupku budu i prihvaćena od strane Vlade. A da ne govorim da taj zakonodavac, a vi to bolje znate nego ja jer ste puno godina duže bili zastupnik u Hrvatskom saboru, da taj zakonodavac ima ured u kojem sjedi 5, 7 ili 10 zastupnika sa 10 stolica da taj zakonodavac nema administrativnu potporu, da taj zakonodavac nema zapravo uopće sustav koji stoji iza njega i da je taj zakonodavac zapravo najpodkapacitiraniji dio sigurno ukupno tri poluge državne vlasti u RH, a bilo je možda prigoda da je taj zakonodavac danas u poziciji u kakvoj sigurno nisu isti takvi zakonodavci u većem dijelu država EU odnosno EU 27. No, to je problem tog zakonodavca jer je on takav kakav je. A kad je riječ o tome da li smo u recesiji ili nismo pa evo samo da kratko naglasim da je državni proračun kao temeljni dokument države donijela Vlada Republike Hrvatske, a da ga je većina ovdje potvrdila i da je u njemu predviđen rast BDP-a i u ovoj godini i u sljedećim godinama. Prema tome, mislim da je tu i politika posve jasna. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite ministre. Zahvaljujem ministre. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Za danas završavamo, sutra nastavljamo u 9,30 sa Konačnim prijedlogom Zakona o tržištu plina. Doviđenja. Hvala